glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 99 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Na osnovu člana 287. stav 2. Poslovnika, četvrtkom narodni poslanici imaju pravo da traže obaveštenje i objašnjenje.Da li se neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Imamović. **Enis Imamović** Hvala, gospodine predsedniče.Nakon samo 24 sata, pošto sam sa ovog mesta reagovao povodom ispisivanja grafita i skrnavljenja džamije u Nišu, dogodilo se novo naknadno skrnavljenje, ali ovog puta beogradske Bajrakli džamije i to u okviru suđenja za njeno paljenje u neredima u martu 2004. 2004. godine.Sada ne želim da komentarišem odluku suda i ne želim da narušavam njegovu samostalnost. Međutim, ono što zabrinjava jeste obrazloženje sudije koja je vodila ovaj slučaj, dat u medijima koja govoreći o presudi kaže da nije načinjena šteta većeg obima, pa ja prosto pitam kakva grozota je trebala da se desi da bi, po njenim merilima, paljenje džamije bilo okarakterisano kao šteta većeg obima?Ovakve poruke su veoma loše i jako su uznemirujuće. U ovom trenutku, sa informacijama koje posedujemo, mogu da kažem da je od početka suđenja u ovom procesu sama optužnica bila postavljena tako traljavo da se već u startu moglo naslutiti da će ona pasti.Da bi se detaljno upoznao sa čitavim procesom, tražim od nadležnog ministarstva sve raspoložive informacije o ovom slučaju.S

Imam ljudsku obavezu da sa ovog mesta izrazim poštovanjeprema njihovoj svesti i prema osetljivosti ka nepravdi koju su pokazali. Očekujem da institucije budu slika tih i takvih građana za koje želim da verujem da su većina. Hvala vam. narodni poslanik Elvira Kovač. je ono i za razmišljanje svih nas, pa i cele Vlade.Nekoliko činjenica. Jedan od osnovnih ciljeva Zakona o zdravstvenom osiguranju je da se što širim, po mogućstvu svim kategorijama građana, stanovništva, obezbede neophodni uslovi za zdravstvenu zaštitu iz sredstava javne potrošnje.Moje pitanje biće vezano konkretno za član 17. tačku 3. ovog zakona, odnosno na sledeću kategoriju osiguranika – izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu, ili naknadu zarade, kao i za član 129. tačku 2. istog zakona.Za spomenute osiguranike u slučaju kada postoji razlika u mestu prebivališta osiguranika u odnosu na sedište obveznika uplate doprinosa, matična filijala se određuje prema sedištu obveznika uplate doprinosa. Zar nije logično da izabrana, postavljena, imenovana lica ne budu svi iz Beograda, da ne žive svi u Beogradu, da uprkos opšteg negativnog stava javnosti prema ovim ljudima i raznoraznih mišljenja nemaju svi oni stanove u Beogradu, da ne spavaju svaki dan u glavnom gradu, da ne budu ovde naročito onda kada su bolesni, ili na primer trudni, kao ja?Primena ovih odredaba, naime, konkretno na terenu, znači da sam ja, a i sve moje kolege narodni poslanici, narodne poslanice, odnosno ostala izabrana, imenovana i postavljena lica nevidljivi, potpuno nevidljivi u sistemu filijala svog prebivališta i primorani da se leče ovde u Beogradu ili privatno.Dakle, ja, na primer, konkretno, ne postojim u sistemu savetovališta za žene u Zrenjaninu. Trudnoću, naravno, moram da vodim privatno ili da za svaku najminimalniju analizu, kao što je vađenje krvi, davanje krvi, itd. moram da dođem, da se figurativno izrazim, ranom zorom za Beograd. Da ne pričam o tome da je potpuno identična situacija sa svim najobičnijim prehladama i najosnovnijim zdravstvenim uslugama.Savez vojvođanskih Mađara se svakako zalaže za decentralizaciju, pa samim tim i za decentralizaciju zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, pa samim tim za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite. Ovo, pa i moj konkretan slučaj, je samo dokaz da nije retka situacija uskraćivanja ili otežanog ostvarivanja prava svih građana iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Naime, nije novina i budimo realni da u zdravstvenim ustanovama skoro svakom prilikom kada dođe pacijent, dočekani su od strane krajnje neljubaznih sestara, ili u slučaju da se pregledi, ne daj Bože zakazuju telefonom, obično se nikad niko ne javlja na ove telefone, ako se nekim slučajem i dobije termin u zdravstvenoj ustanovi, onda kada pacijent dođe čeka minimum sat, sat i po.Nedostatak novca ne može da bude izgovor i objašnjenje za ove propuste i nadam se da će ministarstvo da obrati pažnju na ovo pitanje i da u bliskoj budućnosti reši ovaj konkretan problem. Zahvaljujem. **Nebojša Stefanović** Hvala predsedniče, koleginice i kolege, upućujem pitanje Vladi Republike Srbije, odnosno premijeru Srbije.Naime, Srbije.Naime, poslednjih nekoliko meseci građani Srbije su prosto bombardovani raznoraznim informacijama u vezi sa rekonstrukcijom Vlade. Raspravlja se o personalnim rešenjima, vrši analiza, normalno preko medija, koji ministar je dobro radio, koji ministar je manje radio, a onda ti isti prozvani ministri naciji se obraćaju u velikom čudu i potpuno, onako, po njima objektivno, govoreći da su svoj posao radili odlično i da ne vide apsolutno niti jedan jedini razlog za njihovu smenu.Dok je nacija bila zaokupljena pitanjem da li je dubinska ili suštinska rekonstrukcija Vlade, dotle je u Srbiji potpuno neprimetno struja poskupela za 10,9%, sveže meso za 20%, mesne prerađevine 10%, kućna hemija 25%, puter, sir i mlečni proizvodi 17% i, zamislite, u jednoj poljoprivrednoj Srbiji, krompir za neverovatnih 290,7%. Dok su cene prosto divljale, drugi deo Srbije izgleda ovako - milion nezaposlenih, 300.000 onih koji primaju minimalne zarade, a za one koji ne znaju koliki je iznos minimalnih zarada, on je negde oko 20.000 dinara i zavisi od broja radnih sati tokom jednog meseca. Čak 36.784 radnika ne prima ni minimalnu zaradu, ovih dvadesetak hiljada, nego ima primanja koja su manja od minimalne zarade i primaju u proseku između 12.000 i 18.000 dinara. Da ne mislite da je to nemoguće, navešću vrlo konkretan primer, mada njih ima više. Zaposleni u "Jumko" Vranje primaju maksimalno 15.000 dinara.Dakle, po svim ovim podacima dolazimo do konstatacije da je zaista Srbija jedina država u Evropi u kojoj i onaj koji ima status zaposlenog, dakle, zaposleno lice, ima ujedno i status socijalno ugroženog lica. Ovde nije kraj sa našim negativnim podacima. Naime, mi smo zaista jedina država u okruženju i u Evropi se negde oko 50.000 radnika vodi kao zaposleno, ali uopšte ne prima zarade. Da, postoje i takvi slučajevi i moram da upotrebim taj izraz, to su oni mučenici koji su zaposleni u onim našim čuvenim preduzećima u restrukturiranju, ali to su i zaposleni u preduzećima čije firme, odnosno računi njihovih firmi se nalaze u blokadi. I ovde nije kraj. Moramo da pomenemo i onih 300.000 ljudi koji danas u Srbiji nemaju zdravstveno osiguranje. Dakle, ono osnovno elementarno pravo, pravo pravo na lečenje, u našoj zemlji 300.000 građana nema pravo, i to u zemlji u kojoj je prema svim zakonskim propisima zdravstveno osiguranje besplatno i dostupno svima.Zbog svega ovoga, postavljam pitanje Vladi Republike Srbije šta će i kada će konačno Vlada preduzeti nešto da zaštiti dalji pad životnog standarda stanovništva Srbije? Radnici i građani Srbije zaista ne žive od igrokaza koji se zovu rekonstrukcija Vlade, radnici i građani žive od otvaranja novih radnih mesta, od zarada od kojih se ne preživljava, nego živi. Hvala, gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, svima je jasno iz onoga što ću reći da nisam morao ovo da uradim kroz poslaničko pitanje. Postoji čitav niz načina na koji sam mogao i ja lično, a i mnogi od vas da utiču, ali mislim da je važno da na ovom primeru postanemo svi svesni.

Mislim da je važno da svi čujemo jedan ovakav primer, jer na osnovu njega možemo da naučimo gde nas vodi suvoparnost, pa možda čak i politizacija ili nespremnost da se uporede efekti zakona, državnih obaveza i prema građanima i prema drugim državama.Da ne dužim, molim samo zapisnik da ne piše sve brojeve koje ću čitati jer nema potrebe, ovo je već sve upućeno Agenciji za restituciju. Ukratko, reč je o rešenju koje je Agencija za restituciju uputila licu koje s pravom, dokazujući svoje vlasništvo nad žitnim magacinom od 1924. godine u Bačkom Petrovcu, potražuje svoja prava shodno Zakonu o restituciji. Ali, u međuvremenu ovo nije žitni magacin, ovo je muzej Slovaka, muzej slovačke manjine. Oko toga su se u prethodnim godinama potrudili i Nacionalni savet, sada slavi deset godina od osnivanja Slovaka, i Opština Bački Petrovac i Skupština i Vlada Vojvodine i Ministarstvo kulture Republike Srbije i država Srbija i Odeljenje za rad i države Slovačke. Finansirali su dosada u ukupnom iznosu od preko 20 miliona dinara. Znači, dinar na dinar, euro na euro, jer je i našoj državi stalo, kao i Slovačkoj državi, matičnoj državi Slovaka, da se jedna ovakva institucija, kakva je muzej Slovaka, u zgradi koja nema upotrebnu vrednost… Ko zna šta je magacin i ko zna kolika je cena kvadrata u Bačkom Petrovcu,

je ovde posebno važno i zbog četa želim da što pre Skupština i ja lično najkasnije do 5. avgusta, jer ne želim našim sugrađanima Slovacima da kvarim radost slovačkih svečanosti 5. avgusta, dobijemo jasan odgovor šta je urađeno? Sva dokumentacija odluke i Nacionalnog saveta i Opštine Bački Petrovac iz 2009. godine, i ugovori o prenosu prava korišćenja, i ugovori o zakupu bez naknade od strane AP, i ugovori sa Ministarstvom kulture i informisanja, i izrada kompletne projektne dokumentacije, i ugovori o

i isplate i utrošak sredstava, da ne govorim o hiljadama predmeta materijalne i nematerijalne baštine koji treba da se čuvaju u ovom muzeju i koji su sada u neuslovnim uslovima, sve to je sada dostupno Agenciji.Sve vas pitam, danas je ovde bio, čuo sam, gospodin File, te ste se u okviru državne obaveze, ne politike - šta ko misli u Evropi,

ako imamo ovakve propuste administracije?Još jednom molim da se lično, sem mene, i predsednik Skupštine i Narodna skupština obavesti o rezultatu postupanja po žalbi koju je uputio Nacionalni savet Slovaka iz Vojvodine. Hvala još jednom. Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, postaviću jedno pitanje ministru pravde i državne uprave. On će uskoro doći, ali sam smatrao da je ovo neprilično da radim u toku rasprave koja ima omeđene okvire.Ovo što ću da pitam je nešto što je vezano za jedan skorašnji događaj, nije baš bio ni tako skoro, pre nekih mesec-dva dana, kada je lopov upao u kuću, u privatan stan, i napao ljude koji se tamo nalaze, u nameri da ih opljačka. Sa sobom je imao oruđe koje je podobno da čoveka liši života ili da ga teško telesno povredi, to je šrafciger. Domaćin u kući, čuvši da ulazi bandit u njegov stan, odbranio se tako što se sa njim gušao, dohvatio nož koji je bio negde u blizini, u kuhinji, i u tom gušenju je naneo povrede napadaču, takve da je on posle toga preminuo.Kod nas će se u tom sudskom postupku voditi rasprava o tome da li je u pitanju prekoračenje nužne odbrane ili nije. Međutim, sve i da jeste i sve da će neko tu i odgovarati za krivično delo ubistva prekoračenjem nužne odbrane, treba postaviti jedno načelno pitanje da li ovo društvo ima nameru da štiti stan ili kuću kao mesto stanovanja ljudi i da li položaj okrivljenog, čak i u slučaju prekoračenja nužne odbrane, mora imati drugačiji položaj taj okrivljeni nego što bi imao u bilo kakvoj drugoj situaciji?Naše zakonodavstvo ovu razliku ne poznaje, pa će se neko ko štiti svoje dete, svoju suprugu, koji su otišli da spavaju, od bandita koji je spreman da ih sve pobije u kući da bi uzeo sto ili dvesta evra ili neku ogrlicu iz fioke, iz fioke, dakle, onaj koji brani i svoju porodicu i sebe samog i svu imovinu u sopstvenom stanu tretirati kao bilo ko ko je prekoračio nužnu odbranu na bilo kojem drugom mestu, iz bilo kojeg drugog razloga. Dakle, naše pravo ne poznaje tu razliku.Tu nismo jedinstveni u svetu, dakle, mnoga evropska zakonodavstva ne poznaju tu razliku, ali poznaju praktične mehanizme kako se to prevazilazi. Oni koji tu razliku formalno poznaju, to su SAD. To je svima već poznato iz gledanja krimi filmova. Sjedinjene Američke Države ne omogućavaju nekome da se odbrani, da obrani svoj stan i svoju porodicu ili sebe samog od napadača koji je naoružan, time što ga mogu nekažnjeno ubiti, ali položaj u procesu, položaj u postupku i kvalifikacija dela u materijalnom smislu, stavljaju zaista čoveka koji brani sopstveni stan, sopstveni život i život svoje porodice u potpuno drugačiji položaj nego da se to dešava na bilo kom drugom mestu. Britanija je tek prošle godine krenula stopama SAD u tom smislu, nakon niza brutalnih napada na privatnu imovinu, na stanove, kuće i nezaštićene članove porodica onih koje su oružani napadači napali. Dakle, jedna država mora da reaguje i da zaštiti ove elementarne vrednosti.Moje pitanje ministru pravde i državne uprave jeste da li je Ministarstvo pravde i državne uprave razmišljalo o iniciranju izmene zakonodavstva u ovom smislu? Dakle, ne prejudiciram rešenje, samo prosto govorim. Da će se neko ko brani sopstveni stan ili kuću, od lica koje je naoružano bilo čime što može da povredi telo ili da ugrozi život ljudi koji su ukućani, dakle, da li će se prekoračenje nužne odbrane drugačije kvalifikovati? Da li će se mesto odigravanja događaja uneti u materijalni zakon kao posebna olakšavajuća okolnost? Da li će se procesni položaj okrivljenog bitnije izmeniti u njegovu korist? Jer smo videli da lice koje tako šta počini dopada pritvora automatski istog trenutka kada policija izvrši uviđaj i vidi o čemu je reč, je reč, čak je taj pritvor bio produžen i odlukom veća.Prema tome, mene interesuje, dakle, pitanje je vrlo prosto – da li će se ovo u skorije vreme promeniti? Da li možemo očekivati takve predloge izmena krivičnog zakonodavstva? **Nebojša Stefanović**

moje pitanje, a istovremeno obaveštenje, se odnosi na Ministarstvo finansija i privrede, odnosno formalno se upućuje Nacionalnoj službi zapošljavanja.Naime, ovih dana

Udruženja raseljenih iz Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Niša, Novog Sada, Čačka, Raške, Smedereva, Podgorice i drugih gradova Srbije i Crne Gore uputila su peticiju najvišim državnim organima, gde traže da se nadoknada ne ukida, da se definiše njihov status ili da se ona ne ukida dok se ne stvore uslovi za povratak.Želim javnost da obavestim, uz uvažavanje ekonomskog stanja u kome se država Srbija našla, da je u pitanju iznos od 8.000 dinara i da je to taj tzv. minimalac, najniža cena rada, da je uredba doneta o načinu isplata plata i primanja za sva lica koja su bila u radnom odnosu sa Kosova i Metohije još 1999. godine,

preko Nacionalne službe za zapošljavanje privremena nadoknada se isplaćuje za 20.020 lica, od toga 9.076 su u raseljenju, a 10.964 je na Kosovu i Metohiji. Treba da kažemo i činjenicu da ova lica i sva koja se finansiraju i koriste budžet nisu svojom voljom izgubila radno-pravni status. Taj iznos, na godišnjem nivou, za ova lica u broju od 9.000 iznosi u bruto iznosu 176 miliona na godišnjem nivou.Ono što je posebno važno, to je pitanje statusa i sudbine tih lica i tih ljudi koji su bili u radno-pravnom statusu i sada su sa ovom ovom odlukom dovedeni u veoma nezavidan položaj i oni su u izuzetno teškom stanju. Kakav je njihov status, posebno za one koji imaju godinu dana, dve, tri, četiri, pet do penzije, pa i dalje?Moje pitanje se odnosi i tražim obrazloženje – ko je doneo ovakvu odluku? Da li odluka predviđa status tih lica? Zašto je odluka retroaktivnog karaktera, retroaktivnog dejstva jer, da vas podsetim, taj zadnji minimalac, odnosno tu nadoknadu, primili su još za decembar 2012.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, postaviću dva pitanja - jedno se tiče strujnih udara koji nas očekuju narednih dana i mini političkih udara koji su prisutni već ovih dana.Prvo dana.Prvo pitanje tiče se poskupljenja struje koje će od prvog narednog meseca pogoditi sve građane Republike Srbije, privredu i to će, naravno, biti kontinuitet u opadanju standarda života građana da je ova Vlada odnosno ova Skupština već izglasala povećanje PDV-a sa 18 na 20%, da su izmenama poreskih zakona uvećani porezi na

u klupi iza je dobila 300% veći račun za porez za ovu godinu u odnosu na prošlu godinu. Takve i slične račune su dobili građani a od 1. avgusta će dobiti novi račun za struju.Moje pitanje jeste pre svega šta

da li se ono tiče angažovane snage koja je jedna nedefinisana i nigde u svetu postojeća kategorija i šta će u stvari ovim poskupljenjem građani plaćati? Samo bih podsetio da struja u Srbiji nije najjeftinija, naročito kada se postavi u odnos sa platom u regionu. Tako, recimo, građani Hrvatske plaćaju 9,65 centi struju, dok će u Srbiji ona biti 6,14 centi po kilovat-času. Međutim, od 1. avgusta struja u Hrvatskoj pojeftinjuje 10%,

gotovo za 100% manja u odnosu na naše komšije koje su sada u EU.Drugo pitanje se tiče mini političkih udara koji se dešavaju ovih dana širom Srbije. Navešću primere u Vojvodini. Prvo je bio na dnevnom redu sajam, Novosadski sajam, gde je izveden jedan prepad, postavljeno je rukovodstvo bez konsultacije i saglasnosti Vlade AP Vojvodine koja ima vlasništvo u tom sajmu. Juče je za direktora Luke Novi Sad imenovan grudni hirurg i to je meni manji problem. Veći problem je u činjenici da 33% vlasništva u toj Luci toj Luci ima Vlada Vojvodine, 33% grad Novi Sad, 33% Republika Srbija, a da Vlada Vojvodine o tome apsolutno nije konsultovana i da je danas, navodno sa ličnim obezbeđenjem, novo rukovodstvo upalo u Luku Novi Sad.Slična situacija ovih dana se dešava u poljoprivrednom dobru "Šantić", u poljoprivrednom dobru "Gakovo", u "Severtransu", itd. Bez održavanja skupština, na samovoljnu odluku Vlade ili nekoga iz Vlade Republike Srbije, vrši se smena legalno izabranih rukovodstava. Na primeru Luke Novi Sad, očita je želja da se privatizuje ta luka, iako postoji odluka da se ta luka ne privatizuje pošto je to

Vladu Republike Srbije – šta čini strukturu povećanja cene struje i obzirom da je naplativost struje 45% u Srbiji, zašto se prvo ne naplate dugovi? Drugo pitanje je – ko stoji iza nezakonitih prepada i ulaska u preduzeća u državnom odnosno pokrajinskom vlasništvu, u ovom konkretnom slučaju u Vojvodini? Hvala. **Nebojša Stefanović**

Iako se pojavio na stranicama kulture, prosto je privukao pažnju određenih krugova u Srbiji i smatram da ovo pitanje prevazilazi i okvire jednog ministarstva, te bih time želela da na ovo pitanje odgovore i predsednik Vlade Republike Srbije, ministar finansija kao i direktorica Kancelarije za saradnju sa Srbima u regionu i za saradnju sa dijasporom.Naime, u novinama se pojavio naslov da se gasi srpski teatar u Budimpešti. Želim da poštovanim kolegama koje možda ne znaju ovu činjenicu da kažem da je Srpski građanski teatar u Budimpešti osnovan još 1813. godine. Dakle, nalazimo se pred jubilejom od čitavih dva veka, što je retko za bilo koji teatar u Evropi, a kamoli za teatar koji je manjinskog karaktera u jednoj državi.Zaista državi.Zaista interesantno da zaista postoji takva namera i da se to dešava uoči jubileja koji je zakazan, dakle, obeležavanje 24. avgusta ove godine, gde je ovaj teatar, ljudi zaposleni u njemu i naša država i Mađarska država, odnosno predstavnici, bili spremni da proslave začeće Srpskog građanskog teatra kakav je pravi naziv ovog pozorišta.Ove godine se desilo nešto alarmantno, promenjen je potpuni sistem finansiranja ovog pozorišta. Ne znam da li je uopšte potrebno da naglasim koliko je to značajno i za srpski narod postojanje ove kuće za kulturu, za naš identitet na tim prostorima. Po podacima ovo pozorište nije dobilo nijedan jedini dinar, niti za svoj radu u ovoj godini, niti za ovaj značajan jubilej.Važno je da naglasim da je ovo jedini ovakav nacionalni manjinski teatar srpskog naroda u Budimpešti. Izuzetno je značajno upravo skrećem pažnju da se to dešava njihovo konstantno gašenje tek nekoliko nedelja pred obeležavanje ovog jubileja. Pripreme su zaista odmakle, nije nevažno da kažem da je napisan poseban komad o životu Joakima Vujića, zove se "Čudo u Rondeli". Nije zgoreg da pomene naziv i interesantnu temu, hteo je prosto da Joakim Vujić u tim vremenima nametne Srbima nešto teško, ali nešto korisno i možemo da povučemo dobru paralelu sa današnjim političkim dešavanjima u našoj državi.Direktor Nacionalnog teatra Mađarske, gospodin Atila Vidnjanski prihvatio je da se upravo u njihovom teatru, Nacionalnom teatru Mađarske odigra i ovaj komad, da se obeleži jubilej uz prisustvo pozorišnog sveta Srbije i Mađarske i predviđeno je prisustvo najviših zvaničnika dve države, dakle, u rangu ministara, predsednika Vlade i eventualno predsednika obe države. Počele su pripreme i za organizovanje izložbe i konferencije na ovu temu. To je sve počelo da vrši mađarska strana ali je ovih dana ovaj jubilej doveden pod znak pitanja jer se ne plaćaju računi u ovom pozorištu zbog besparice, daju se otkazi zaposlenima. Sada u ovom pozorištu postoji samo upravnik, gospodin Milan Rus i nekoliko volontera koji se nadaju da ćemo nešto pokrenuti u ovom parlamentu povodom ovog pitanja.Dakle, moje pitanje je – šta će celokupna Vlada, Ministarstvo finansija, Kancelarija za dijasporu preduzeti da do gašenja Srpskog teatra u Budimpešti koji postoji već dva veka ne dođe? I šta će uraditi i preduzeti da se održi značajno obeležavanje jubileja rada istog u Mađarskoj. Nadam se ćemo izuzetno brzo, već iduće nedelje, dobiti predlog konkretnih mera kako bi zaista omogućili da se održi dvovekovni jubilej Srpskog teatra u Mađarskoj. Zahvaljujem.

članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pored predsednika predlagača Nikole Selakovića, ministra pravde i državne uprave, Aleksandra Stoiljkovskog, izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Zorice Stojšić, Danijele Sinđelić, izbonih članova državnog Veća tužilaca, pozvao da sednici prisutvuje i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave, mr Milica Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, Jovan Ćosić, načelnik odeljenja u Ministarstvu pravde i državne uprave i Zlatko Petrović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave.Molim samo službu da pozove ministra da uđe.Nastavljamo zajednički, načelni, jedinstveni pretres o Predlozima iz tačaka 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda.Za

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre, pred nama je danas rasprava u načelu o Zakonu o prekršajima, i odmah na početku ovog izlaganja želim da istaknem da će poslanička grupa NS podržati ovaj zakonski predlog.Moram da napomenem i to, da je ovaj zakonski predlog dobio potpunu podršku kada smo imali Odbor za pravosuđe, da je ocenjen kao izuzetno dobar zakon, i mislim da će, čak i bilo bi veoma korektno, da ono što je bilo na glasanju na tom odboru, bude preneto i u ovom parlamentu, kada su sve poslaničke grupe u pitanju.Bez obzira na delimično sprovedenu reformu prekršajnih postupaka u Republici Srbiji, i dalje je u velikoj meri neefikasan, tako da direktnu posledicu imamo činjenicu da nekoliko desetina hiljada predmeta godišnje zastareva, i to pretežno zbog opstrukcije stranaka, koja odredbama važećeg zakona o prekršajima široko omogućena. Po podacima koje su i neke kolege istakle, od ukupno od više 1100 predmeta godišnje, reši se nešto malo iznad pola, i preko 400 predmeta ostane nerešeno i najčešće dođe do zastarelosti, tako da je izmena ovog zakona, odnosno novi zakon o prekršajima bio nužan.U praksi prekršajnih sudova, dakle, najveći osim zastarelosti, najveći problem predstavlja kako na efikasan način obezbediti prisustvo okrivljenog i drugih učesnika u postupku. S tim u vezi jeste i loša procesna disciplina stranaka. Potom neaktivnost ovlašćenih podnosilaca prekršajnih prijava, kao i njihova nezainteresovanost za uspešan ishod postupka.Ukratko, jasno je da je neophodno izmeniti mnogo normi kako bi se prekršajni postupak precizirao, pojednostavio i učinio jednostavnijim, efikasnijim, ekonomičnim, i što je najvažnije pravednijim, posmatrano iz ugla običnog građanina.Zbog napred navedenih razloga, odredbe člana 89. podvlače nepristrasnost suda u sporu u kome postoji dve strane. Napušta se princip po kome sud po službenoj dužnosti utvrđuje činjenično stanje, kako bi doneo zakonitu presudu. Ovo istovremeno predstavlja najveću novost kada su u pitanju osnovna načela prekršajnog postupka. Umesto dosadašnjeg načela utvrđivanja istine, uvodi se i načelo dokazivanja.Procesni teret treba da bude na jednoj i na drugoj strani strani u postupku. Sada u praksi često imamo situaciju da su obe stranke nezainteresovane za tok i ishod postupka. Podnosilac zahteva misli da je njegova obaveza završena sa samom činjenicom pokretanja prekršajnog postupka, pa je sud primoran da izvede dokaz saslušanjem svedoka, koji se na sojoj strani opet ne odazivaju pozivima, što za posledicu ima zastarevanje postupka, kao što sam već istakao.U članu 18. Predloga zakona na precizniji način je definisana krivica kao osnov subjektivne odgovornosti fizičkog lica za prekršaj.Predložena definicija je usklađena sa definicijom krivice u Krivičnom zakoniku.Dobro je i rešenje u članu 28. zakona, kojim se predviđa mogućnost kažnjavanja pravnog sledbenika pravnog lica, kako bi se sprečilo izbegavanje odgovornosti za prekršaj namernim gašenjem pravnog lica.Članom 38. Predloga zakona, drugačije definisana sankcija rad u javnom interesu i inkorpirano je rešenje koje ne poznaje ograničenje, da se rad u javnom interesu mora izvršavati najviše dva časa dnevno, što je inače u postojećem zakoniku glavna prepreka za primenu ove kaznene mere.Članom 58. Predloga zakona, uvodi se bitno poboljšanje kada je u pitanju zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Najbitni momenat predstavlja činjenica da se ova zaštitna mera ne odnosi na sva motorna vozila, kao što je to slučaj sa aktuelnim zakonikom, nego samo motorno vozilo one vrste ili kategorije kojim je okrivljeni izvršio prekršaj.Sadašnje zakonsko rešenje izaziva probleme u svakodnevnoj praksi, jer se dešava da okrivljeni učini prekršaj vozeći motor, a izriče mu se zaštitna mera za sve kategorije i vrste motornih vozila. Na ovaj način se okrivljenom ograničava ustavno pravo na rad, jer npr. bude vozač profesionalac koji upravlja teretnim vozilom ili autobusima. Uostalom, ovakvo načelno rešenje je u istinu našem okruženju.Članom 72. Predloga zakona proširena je odgovornost za ponašanje maloletnika, odnosno deteta na druga lica koji vrši nadzor nad detetom.Član 84. Predloga zakona propisuje da se prekršajni postupak ne može pokrenuti ako proteknu dve godine od dana kada je prekršaj učinjen, dok vođenje prekršajnog postupka, u svakom slučaju zastareva kada proteknu četiri godine od dana kada je prekršaj učinjen.Relativni rokovi zastarelosti za pojedine prekršaje su produženi, imajući u vidu da su sudijama za prekršaje prenete na postupanje po pravilu komplikovani poreski, devizni, carinski, kao i drugi specifični kao i drugi specifični prekršaji.Članom 126. predviđa mogućnost izricanja zabrane pristupa okrivljenog, oštećenom, što je nažalost, danas u velikoj meri aktuelizovano zbog agresivnog ponašanja okrivljenog, posebno kada je u pitanju nasilje u porodici.Više porodici.Više puta sam pomenuo da je veliki problem zastarelosti za vođenje prekršajnog postupka, naročito je to evidentno u velikim gradovima, zbog mogućnosti dostave, kao što su Niš, Novi Sad i Beograd, a ovo za direktnu posledicu ima nepravilno dugo trajanje postupka, odnosno zastarevanje prekršajnog gonjenja, stoga je predloženim zakonskim odredbama posvećena posvećena dužana pažnja sa idejom da se preciznim definisanjem na minimum svede izbegavanje prijema u cilju odugovlačenja postupka i izbegavanje prekršajne odgovornosti.U ovom kontekstu, interesantan je član 157. koji propisuje, kada se vrši lična dostava, predviđa se mogućnost izuzetka od opšteg pravila o ličnom dostavljanju od opšteg pravila o ličnom dostavljanju poziva okrivljenom, odnosno svedoku.Na osnovu novog principa prekršajnog postupka iz člana 89. da je stranka dužna da pribavi dokaze, čije je izvođenje predložila i inkorporirana je odredba da se svedoku poziv poziv dostavlja preko stranke koja je predložila njegovo svedočenje, ali samo ako to nije moguće, neposredno pozivanje svedoka obavlja sud.Novine su i kod prekršajnog naloga, tu se ovim instrumentom, kako u okruženju, tako i u većim evropskim državama, pojednostavljuje se procedura kod blažih prekršaja uz istovremeno značajno smanjenje troškova državnih organa.Članom organa.Članom 216. uvedena je novina da sud može da odustane od saslušanja službenog lica, ovlašćenog organa, podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukoliko se ovo lice ne odazove pozivu za saslušanje, što je takođe u skladu sa novim načelom , te je teret dokazivanja na podnosiocu zahteva.Na ovaj način efikasnije će se voditi prekršajni postupak, a deo odgovornosti za zastarevanje prekršajnog postupka snosiće i podnosioci zahteva. Pored problema sa dostavljanjem, naplata novčanih kazni, predstavlja najveći problem prekršajnog postupka.Dosadašnja praksa pokazuje da se naplata novčanih kazni od fizičkih lica i preduzetnika, isključivo vrši pod pretenjom izvršenja kazne zatvora. Ovo često dovodi do nastupanja zastarevanja, izvršavanja kazne, ako se ona naplati, dosuđeni troškovi postupka najčešće ostaju nenaplaćeni, obzirom da se oni ne mogu zameniti kaznom zatvora i padaju na teret suda.Inače, treba napomenuti da je postupak prinudne naplate po odredbama važećeg Zakonika, kada su u pitanju pravna lica ili fizička lica, kod kojih zamena u zatvorsku kaznu nije moguća, preneti na druge organe, odnosno redovne sudove, a u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Sve navedeno stavlja stranke u postupku u nejednak položaj u zavisnosti od toga da li su u pitanju fizička ili pravna lica, što je protivno načelu iz člana 36. Ustava, koji garantuje pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, kao i uopšte načelima postupka koje garantuje jednakost stranaka u postupku.Stoga se novim rešenjem predviđa da prekršajni sud samostalno sprovodi postupak prinudne naplate, čime će se doprineti većoj efikasnosti u naplati novčanih kazni. U tom smislu, odredba člana 314, kao i osnovno pravilo precizira da prinudnu naplatu novčane kazne i drugih dosuđenih novčanih iznosa izvršava prekršajni sud koji ih je izrekao.Odredbe izrekao.Odredbe ovog zakona propisuju formiranje dva centralizovana registra kao i elektronskih baza podataka, jednog o samom okrivljenom, a drugog o izrečenim prekršajnim sankcijama. U ovom kontekstu smatram da je izuzetno važna odredba člana 336. koja kaže da se kažnjenom licu, dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos, neće dozvoliti izdavanje dozvola ili uverenje za čije je izdavanje nadležni organ uprave, osim onih koje se odnose na lični status.Na umesto zaključka, smatram da je predloženi tekst Zakona o prekršajima u celini i suštinski i zanatsko-pravnički jako dobro odrađen, da je predlagač prethodno precizno detektovao sve probleme koji trenutno postoje u praksi, a posledica su zakonskih rešenja u aktuelnom Zakonu o prekršajima, da su potom novim rešenjima izuzetno detaljno i precizno definisane procedure i postupci koji treba da doprinesu povećanju opšte efikasnosti prekršajnog postupka u Republici Srbiji, pa će Nova pa će Nova Srbija u danu za glasanje podržati usvajanje predloženog zakona.Dakle, još jedanput napominjem Zakon je jako dobar. Izbegava se ono što je godinama bio problem zastarevanja prekršajnog postupka, uveden je i institut, praktično da obe strane moraju da prilože određene dokaze, sa tim se građani koji su prekršajno odgovorni stavljaju u jednak položaj dokazivanja. Do sada to nije bilo tako, nego se izuzetno verovalo samo jednoj strani u postupku i iz svih ovih razloga, kao što sam i rekao, meni se čini da postoji opšte

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, predstavnici Visokog saveta sudstva državnog veća tužilaca, poštovane kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o Predlogu zakona o prekršajima za koji se s pravom može istaći da predstavlja značajno bolje zakonsko rešenje u odnosu na još uvek važeći Zakon o prekršajima.Nesumnjivo najveći kvalitet ovog zakona sastoji se u tome što je potvrđen status prekršajnog suda kao neodvojivog dela pravosudnog sistema, a odluke ovog suda više nisu upravni akti koje su ranije donosili upravni organi – opštinska i gradska veća za prekršaje, kao i drugostepena veća za prekršaje. Na taj način se pravo na sudsku zaštitu i pravo na pravdu zbog protivpravnog delovanja koje ima obeležja prekršaja, sada ostvaruje u nezavisnim sudovima a to su prekršajni sudovi.Ono što je veoma važno, važno je što se na taj način ispoštovalo i ono što podrazumeva obavezu Republike Srbije da prihvati standarde EU, a naročito priznate pravne standarde iz oblasti prekršajnog prava i na kraju, možda i najznačajnije, to je poštovanje ustavnog principa i ustavnog načela da odluke o kažnjavanju i odluke o utvrđivanju postojanja protiv-pravnog delovanja mogu donositi sudovi i isključivo sudovi.Koja je onda politička poruka koju ova Skupština treba da pošalje građanima? Jednostavno, to je uspostavljanje sistema pravne sigurnosti u materiji u kojoj ta pravna sigurnost do sada nije bila na adekvatan način postignuta i nije bila na adekvatan način obezbeđena a to je oblast prekršaja.Nažalost, prekršajno pravo i organi koji su to pravo primenjivali nisu bili opterećeni jedino ovim problemom na koji ukazujem u ovoj svojoj diskusiji, a to je problem formalno-pravnog ustrojstva. Postojali su i mnogi drugi problemi i to problemi koje je generisala uglavnom nakaradno sprovedena reforma pravosuđa u Srbiji. Zašto? Jednostavno iz razloga što su eksperimenti koji su vršeni u sudovima i nad pravosuđem prevashodno nad sudijama opšte nadležnosti pa i sudijama posebne nadležnosti, a radi se o eksperimentima na živim ljudima, bili na identičan način sprovođeni i nad prekršajnim sudijama.Veliki broj prekršajnih sudija je ostao bez svog radnog mesta u toj reformi pravosuđa, pa su zbog toga bili prinuđeni da sudsku zaštitu, zaštitu svog radno-pravnog statusa, zaštitu svog prava koja su im Ustavom priznata, potraže upravo pred Ustavnim sudom.Kakav je bio epilog? Pred Ustavnim sudom postupak po ustavnim žalbama svih onih pa i prekršajnih sudija koji su se, da li s pravom ili ne, našli van svog radnog mesta poznat je široj javnosti.Međutim, pored svih tih problema treba istaći nešto što niko ne može dovesti u sumnju, ni u oblasti struke a ni van struke. To su problemi koji se vezuju za apsolutnu neefikasnost prekršajnih sudova. Problem koji se vezuje za veliku neažurnost u prekršajnim sudovima obzirom na ogroman broj nerešenih predmeta, na ogroman broj postupaka koji su u toku. Tom problemu doprinele su i stranke i sudije a i zakonska rešenja. Zašto?Pa jednostavno iz razloga što su okrivljeni u prekršajnim postupcima opstruktivno delovali, odnosno koristili se raznim vidovima opstrukcije počev od neopravdanog neodazivanja po pozivima na saslušanje pred prekršajnim sudovima, odbijanja prijema poziva na saslušanje i raznim drugim sredstvima koja su upravo imala za krajnji cilj ili da prekršajni postupak zastari ili da zastari sprovođenje odnosno izvršenje prekršajne sankcije.Nažalost, sankcije.Nažalost, to je urušilo i onako malo poverenje i onako mali autoritet prekršajnih sudova i stvorilo još veću, apsolutno veću stimulaciju za sve potencijalne učinioce prekršaja da te prekršaje čine i dalje. Tome se moralo stati na put. Moralo se stati na put jednostavno iz razloga što su prekršajni sudovi trenutno opterećeni sa preko milion predmeta. Od toga polovina predmeta je nerešena, a postoji ozbiljna opasnost da će veliki procenat od tog broja predmeta zastareti u slučaju da postojeća zakonska rešenja ne budu promenjena, a mi smo tu da ta zakonska rešenja danas učinimo boljim, kvalitetnijim, efikasnijim, kako se ovakve pojave više ne bi dešavale.Jednostavno, doći ćemo u situaciju da stimulisanjem učinilaca prekršaja, da podsetim samo zbog građana koji nisu pravnici, prekršaj predstavljaju protiv pravnog delovanja koje je u svakom slučaju blaže,

onda postoji opasnost da upravo dođemo u situaciju da ti prekršaji postanu jedna vrsta karcinoma koji će metastazirati i ozbiljno dovesti do podrivanja pravnog poretka Republike Srbije.U

a oni su ti koji u svakom slučaju imaju pravo da traže pravdu pred sudovima, pa i prekršajnim sudovima i da ostvare pravo na pravnu sigurnost.Sledeći problem koji se nadovezuje na ove probleme koje sam istakao jeste pored preko 20 do 30 hiljada predmeta koji su godišnje nerešeni, a isti broj, oko nekoliko desetina hiljada predmeta zastareva, jeste neizvršivost kazne. Šta znači kazna i kakve su posledice kažnjavanja ako se kazna ne može sprovesti? Kako će okrivljeni kao učinilac prekršaja osetiti represiju kao posledicu kažnjavanja i, još više, kako će to kažnjavanje da deluje preventivno na ostale potencijalne učinioce prekršaja ako se kazne ne izvršavaju? U prekršajnim postupcima je ostao veliki broj kazni koje se nisu izvršile, naročito novčanih kazni.Uvaženi ministre, smatram da je krajnje dobro i kvalitetno rešenje u Predlogu zakona o prekršajima što se uveo jedan novi institut, institutu prekršajne odgovornosti za one koji su dužni da vrše nadzor ili kontrolu nad licima koja se mogu pojaviti kao potencionalni učinioci prekršaja, naročito tamo gde su maloletnici, tako da sada i roditelji, i hranitelji, i usvojioci i svi oni koji su dužni da se staraju o potencionalnim učiniocima prekršajnih dela snose ne samo prekršajnu snose ne samo prekršajnu odgovornost, već samim tim i odgovornost na naknadu štete, koja kao posledica prekršaja sigurno proizilazi, a samim tim snose i odgovornost za kaznu kojom će biti kažnjeni, kako će se ta kazna na adekvatan način sprovesti prema onima prema kojima zaista, shodno finansijskim mogućnostima i adekvatnim pravnim mehanizmima, može da se sprovede.Postoji još mnogo problema koji opterećuju prekršajne postupke, a jedan od onih koji će, nadam se, biti otklonjen predloženim zakonom o prekršajima, je odsustvo procesne discipline, naročito discipline stranaka u postupcima. To problemu doprinele su i sudije i zakonska rešenja, ali u najvećoj meri stranke.Hajde da se podsetimo onog načela koji je do sada u prekršajnom pravu bio zastupljen. To načelo se svodilo na to da isključivo sudovi i sudije prikupljaju dokaze, što je nedopustivo. Šta to znači, da stranka bude oslobođena tereta dokazivanja? Naprotiv, dispozicija stranaka u prekršajnom postupku mora biti i te kako zastupljena. Stranka mora preuzeti teret odgovornosti za predlaganje dokaza kojim se potvrđuju i činjenice ili povodom zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ili ili ukoliko je u slučaju ta odgovornost na okrivljenom, da u svoju odbranu priloži one dokaze koji će potvrditi činjenice kojima se osporava zahtev za pokretanje prekršajnog postupka od strane okrivljenog.Ko je to do sada podnosio zahtev? Podnosili su policijski službenici, naročito iz oblasti gde se prekršaji najčešće dešavaju, a to su saobraćajni prekršaji, podnosili su inspektori, podnosili su i neki drugi nadzorni organi i tela. Ali, šta se dešava? Dešava se da niko od tih lica, koja nesumnjivo imaju stranačku legitimaciju u postupku, gotovo nikad nije učestvovao u tom postupku. Ako nikad nije učestvovao u postupku, znači da je ne zainteresovan za taj postupak, da ga savršeno ne interesuje šta će biti i kakav će biti epilog njegovog zahteva kojim se pokreće postupak i ta ne zainteresovanost dovodi sudiju u situaciju da sudija izvodi dokaze, što je nedopustivo.Ovaj put teret dokazivanja se prenosi na onoga na koga teret dokazivanja mora biti prenet i koji taj teret mora nositi tokom celog trajanja prekršajnog postupka, jer je to jedini način da se prekršajni postupak učini svrsishodnijim i efikasnijim.Zbog svega navedenog smatram da je Ministarstvo pravde uradilo pravi potez, ono što je bilo neophodno da se uradi u odnosu na ovu pravnu materiju, a to je upravo izrada Predloga zakona o prekršajima o kojem danas raspravljamo.Pozvaću se na još nekoliko dobrih rešenja i ovog zakona i uvođenje instituta koji su preneti ili implementirani iz krivičnog zakonika u ovaj zakon o prekršajima, jer, da ne zaboravimo, ovaj zakon o prekršajima je suštinski je suštinski podeljen kako na regulisanje oblasti materijalnog prava iz oblasti prekršaja, tako i procesnog prava, pa se može smatrati mešovitim zakonom materijalno pravne prirode i procesno pravne prirode.Smatram prirode.Smatram da je dobro rešenje uvođenje pravnog instituta rada u javnom interesu. To je u svakom slučaju prekršajna sankcija koja se izriče za blaže vrste prekršaja,

a to je da se izbegne da se rad u javnom interesu kao prekršajna sankcija donosi od, ni manje ni više, organa lokalnih samouprava. Po meni, to je nedopustivo zato što je javni rad ili rad u javnom interesu isključivo zakonska kategorija, isključivo je zakon propisuje, isključivo je sudovi donose, a tim pre što gradovi i opštine nemaju pravne mehanizme da izvrše supstituciju rada u rada u javnom interesu u kaznu. Tu supstituciju vrši zakon.Ako hoćemo da komparativno posmatramo rad u javnom interesu u odnosu na ono što društveno koristan rad podrazumeva po odredbama zakonika, odnosno Zakona o krivičnim sankcijama i izvršenju krivičnih sankcija onda ovaj institut mora biti drugačije rešen.Nemojte da zaboravimo činjenicu da je višestruki efekat ove prekršajne sankcije. Zašto? Zbog toga što od ove prekršajne sankcije prevashodno korist ima država. Rad se vrši u korist društva. On je neplaćen i ne vrši se pod prinudom. Takvim radom se ne vređa ljudsko dostojanstvo. Zašto onda ostavljati organima i telima lokalnih samouprava da izriču ovakvu prekršajnu sankciju?Sledeće kvalitetno rešenje u predloženom zakonu se odnosi na odgovornost pravnih lica. Mislim da je to rešenje jako dobro i obrazloženo i sistematizovano u ovaj zakon o prekršajima. Odredbe predloženog zakona koje se odnose na zaštitne mere za poslaničku grupu SPS zavredele posebnu pažnju i to će biti jedna dobronamerna sugestija, tim pre što je i amandman, koji je, pored ostalih amandmana, poslanička grupa SPS podnela, a ja sam ih potpisao, upravo vezan za ovu materiju. Radi se o zaštitnoj meri zabrane vršenje određenih delatnosti pravnom licu. vas da tu posvetite posebnu pažnju, jer se u jednoj od odredaba i to člana 56. stav 1. predloženog zakona kaže da se ova zabrana može odnositi i na druge određene

Šta da radimo sa činjenicom da imamo situaciju gde stečajni upravnik mora da vodi računa o zaštiti imovine koja ulazi u stečajnu masu, da njome upravlja, eventualno izdaje u zakup, da ostvaruje prihode radi namirenja troškova stečaja, radi namirenja poverilaca, a onda dolazimo u situaciju da zaštitnom merom kažemo – to ne možete da radite, to se zabranjuje? To je apsolutno nedopustivo samom činjenicom da se na taj način direktno povređuje Zakon o stečaju, koji ove odredbe i te kako jasno reguliše, s jedne strane. S druge strane, opšti princip stečaja i stečajnog postupka se dovodi u ozbiljnu sumnju, a to je namirenje poverilaca. Molim vas da u tom pravcu i ovaj amandman posebno razmotrite.Što se tiče javnog objavljivanja presuda u prekršajnom postupku, zaista mislim da je nedopustivo, da ni u kom slučaju ne bi smela da se objavi presuda kojom je obuhvaćen maloletnik, ili maloletno lice kao učinilac prekršaja, jer bi to bilo suprotno i Ustavu i standardima i načelima i svim pozitivno pravnim propisima. Tako da bi zamolio da se ova odredba posebno razmotri i amandman koji je podnela poslanička grupa SPS prihvati.Treba razmisliti razmisliti i o uvođenju oportuniteta u prekršajni postupak. Zašto? Ako smo već predloženim zakonom o prekršajima prihvatili da se u ovaj zakon uvede institut sporazuma o priznanju krivice, koji postoji u Krivičnom zakoniku, zašto to ne bi mogli da uradimo u prekršajnom postupku, odnosno u prekršajnom pravu? Zbog čega bi bio diskriminisan učinilac prekršaja u odnosu na učinioca krivičnog dela? Zašto oni nisu u ravnopravnom položaju? Pred Ustavom i pred zakonom su svi jednaki. Mislim da bi, čak, i ovaj princip oportuniteta, ukoliko bi se uveo, kroz rešenje o odlaganju prekršajnog gonjenja, značajno doveo do smanjenja broja zastarelih predmeta, efikasnijeg rešavanja postojećih predmeta, a samim tim i podizanju stepena ažurnosti.Na kraju, kada govorimo o zakonu o prekršajima, moramo imati u vidu i položaj sudija. Ja molim gospodina ministra, u tom pravcu da posebnu pažnju posveti onome što podrazumeva stručno osposobljavanje prekršajnih sudija, da u tom pravcu posebnu pažnju posvetimo onome što podrazumeva edukaciju i edukativni rad, naročito imajući u vidu činjenicu da sada prelazimo na jedan novi procesno-pravni oblik rešavanja predmeta sa dispozicijom stranaka.Dakle, sudija više nije u obavezi da prikuplja dokaze, ali je sudija i te kako u obavezi da strankama nalaže da te dokaze predlože i da ih stave. Postavlja se pitanje koje do sada niko nije rešio u prekršajnom pravu, ko je to do sada kažnjen zato što se nije pojavio pred sudom, zato što nije predložio dokaze, zato što je opstruirao sam prekršajni postupak? Niko. Čak je i stimulisan.Pošto stimulisan.Pošto ću govoriti kasnije i kao prijavljeni diskutant, smatram da je u ovom kratkom periodu do isteka izlaganja potrebno reći o odluci o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Molim vas da stav poslaničke grupe SPS u tom pravcu prihvatite, a to je da se što pre pristupi izmeni ustavnog rešenja po kojem republički parlament na bilo koji način odlučuje o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, da bi izbegli, prevashodno, bilo kakvu vrstu političkog uticaja i bilo kakvu sumnju u nezavisnost sudova i sudija.Ovo nije demagogija, ovo nije deklarativni istup. Ovo je izbegavanje političkog marketinga i istina. A istina je da onog trenutka, kada iz ovog parlamenta budu izuzete sve odluke koje se odnose na pravosuđe i sudije, onda možemo biti potpuno sigurni u nezavisnost sudstva, odnosno nezavisnost pravosuđa.No, pošto već tu obavezu imamo… Gospodine Markoviću, ja bih vas zamolio samo da završim. Pošto tu već obavezu imamo, onda je naša i dužnost da se barem odredimo prema ovoj odluci koja se odnosi na izbor nosilaca pravosudnih funkcija koji se prvi put biraju,

jednom ću apelovati na što brže usvajanje kriterijuma po kojima će se vrednovati i ocenjivati rad sudija na merljiv, pravičan i adekvatan način.Obzirom da ću nastaviti svoju diskusiju kasnije, želim da istaknem da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje nesumnjivo podržati predloge koji su danas tačke dnevnog reda o kojima mi raspravljamo, prevashodno Predlog zakona o prekršajima, kao i ostale odluke. Hvala vam.

narodni poslanici, ispred nas nalazi se zakon o prekršajima, za koji bih mogao da kažem da je prilično obogaćen. U njemu su sadržani neki novi instituti za koje smatram da su generalno dobri i ukoliko se usvoji par amandmana, koje je između ostalog podnela i poslanička grupa LSV, smatram da ćemo naposletku dobiti jedan dobar zakon o prekršajima.S obzirom na to da je zakon prilično obiman, a da je vremena malo, ja ću se osvrnuti samo na par detalja koji su se meni učinili interesantni, kako pravno, tako i politički, pa bih pre svega krenuo od odredbi koje se tiču odgovornosti za prekršaj u kojima se navodi da su za prekršaj odgovorna fizička lica, pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i preduzetnici, a da za prekršaj ne mogu biti odgovorni Republika Srbija, teritorijalna autonomija i jedinice lokalne samouprave, što je i logično.Moje pitanje bi bilo čisto terminološke prirode, a odnosi se na teritorijalne autonomije, pošto, koliko sam ja upoznat, u Republici Srbiji postoje dve teritorijalne autonomije - AP Vojvodina i AP Kosovo i Metohija i s obzirom da se po sporazumu, koliko sam upoznat, koji je Republika Srbija potpisala, propisi Republike Srbije ne primenjuju na teritoriji

neku drugu teritorijalnu autonomiju, pa da nas o tome upoznate. Toliko o tom delu.Kao novu oblast uočio sam da uvodite prekršajnu odgovornost pravnih lica za šta smatram da je dobro, ali kao osnov za uvođenje navodite da bi se putem ovih izmena onemogućilo da se u izmenama statusa pravnih lica onemogući da izbegnu prekršajnu odgovornost. Mislim da, koliko sam se barem susretao u praksi, pravna lica koja uđu u prekršajnu odgovornost sa novčanim kaznama koje su najčešće u prilično velikim iznosima opredeljene, najčešće prestaju da postoje kroz postupak stečaja i likvidacije, tako da su statusne promene manje verovatne. S obzirom na to da nova pravna lica mogu da se osnuju za svega par hiljada dinara, smatram da je interes učinilaca prekršaja da pravno lice prestane da postoji pošto je jeftinije osnovati novo. U svakom slučaju je dobro da ove odredbe u zakonu postoje.Takođe bih se osvrnuo i na odredbe gde se teret dokazivanja obeležja prekršaja i odgovornosti prenosi na podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a više ne predstavlja obavezu suda, što je nekako i logično rešenje sledstveno novom ZKP. Međutim, smatram da je trebalo imati u vidu i samu prirodu prekršaja kao dela koja predstavljaju manji stepen društvene opasnosti od krivičnih dela, pa je sledstveno tome po mom mišljenju bilo potrebno analizirati zainteresovanost podnosilaca zahteva da u prekršajnom postupku učestvuju aktivno, s obzirom na iskustva iz praske, gde se neretko događa da se u samim prekršajnim postupcima podnosioci zahteva ni ne pojavljuju, se pojave nakon višestrukog pozivanja od strane suda. Tako da, smatram da je s obzirom na društvenu opasnost koju prekršaj sa sobom nosi, bez obzira što najveći broj građana Srbije najčešće učestvuje u prekršajnim postupcima, mislim da je trebalo imati ovo u vidu i možda biti malo obazriv prilikom donošenja ovakve ovakve vrste rešenja, gde podnosioci zahteva treba aktivno da učestvuju u prekršajnim postupcima, pošto praksa nije pokazala da se to i događa.Ovo smatram iz razloga što je najčešće problematično za podnosioce zahteva, da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji je pravno utemeljen. Tako se dovodi u pitanje uopšte i mogućnost njegovog procesuiranja kroz sam postupak i na taj način smatram da ugrožavamo efikasnost u vođenju ovih postupaka, naravno i stručnost od strane pojedinih podnosilaca za pokretanje prekršajnog postupka.Sledstveno ovome nadovezao bih se i na odredbe o zastarelosti. Smatram da je dobro da je da je definisana zastarelost vođenja postupka i izvršenja krivične sankcije, što u postojećem zakonskom rešenju nije bio slučaj. Ovde je to mnogo preciznije definisano i to je u redu. ali, po mom mišljenju, neosnovano ste produžili rok zastarelosti na dve, odnosno četiri godine kada se radi o apsolutnoj zastarelosti, pošto smatram da to može da dovode do inertnosti kako podnosilaca zahteva, za rokove podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, a i samih sudova koji te postupke vode, jer će biti prilično lagodni po pitanju vremena u kojem postupak treba da se započne i okonča. Mislim da će se sama svrha prekršajnih sankcija u tom smislu razvodniti i postupci će trajati neosnovano Smatram da je trebalo više usmeriti pažnju na odgovornost samih podnosilaca zahteva uz skraćivanje roka za podnošenje zahteva i možda poradi na na nekoj disciplinskoj odgovornosti onih koji neosnovano prolongiraju kako podnošenja zahteva, tako i sam tok prekršajnog postupka, gde mislim na podnosioce sa jedne strane i na prekršajne sudije sa druge strane.U ovom novom zakonskom rešenju uvodi se novi institut. Radi se o prekršajnom nalogu, kojim je omogućeno da učinilac prekršaja uplati polovinu kazne koja je propisana u fiksnom iznosu, čime će se povećati efekat naplate, kako navodite, i na ovaj način se smanjuje mogućnost korupcije policijskih i inspekcijskih organa.Svakako sam mišljenja da je ovaj nalog dobro rešenje. Međutim, smatram da je malo nesrećno obrazložen razlog za njegovo uvođenje, pošto stepen korupcije kako policijskih službenika, tako i inspekcijskih organa, po mom mišljenju, na ovaj način ne može da se smanji, nego može da se smanji povećanjem zarada policijskih službenika i inspektora. U suprotnom, ukoliko kazna nije opredeljenja u fiksnom iznosu, navodite da tu postoji obaveza podnošenja zahteva, odnosno potreba individualizacije prekršajne sankcije, ukoliko se radi o nekim drugim vrstama prekršaja, odnosno prekršajnih sankcija.Naime, rekao bih da je individualizacija bitna za svaki prekršaj, kako za onaj gde je kazna određena u u fiksnom iznosu, tako i za onaj gde postoji raspon određivanja kazne, odnosno gde je određena druga prekršajna sankcija i smatram da će učinioci prekršaja kojima se na osnovu prekršajnog naloga opredeljuje prekršajna sankcija takođe imate interes da ne budu zavedeni u evidenciju prekršajnih sankcija i izdatih prekršajnih naloga koje navodite, pošto je, naravno, za neki budući prekršaj koji mogu da učine to svakako jedan od osnova za opredeljivanje individualizacije, odnosno izbora vrste i mere prekršajne kazne koja će im biti izrečena u nekom narednom postupku.Iz tog razloga, smatram da je svakako, pre svega, neophodno učiniti nezavisnim policijske i inspekcijske organe i na taj način im povećati zarade i na taj način ih učiniti nezavisnim, a takođe, isto to mislim i za sudije za tužioce.Takođe, vidim da posebno ističete preciznije uređenje mere rada u javnom interesu. Ono što moramo da napomenemo jeste svrha ove mere. Neretko je u praksi da se upravo ova mera koristi kao zamena za novčanu kaznu, što je svakako dobro rešenje, imajući u vidu ekonomski položaj građana Srbije, koji je veoma loš.Nadam se da namera nije bila kompenzacija zamene novčanih kazni sa kaznom, odnosno merom rada u javnom interesu, iz razloga što je upravo ekonomska situacija građana Srbije gorući problem. Nadam se da nije to bio razlog da uvodite ovu vrstu mere, da bi se onda neko ko učini neki prekršaj, pa nije u mogućnosti, pošto nema posao da plati novčanu kaznu, njemu dala mogućnost da za državu uradi nešto besplatno, odnosno za lokalnu samoupravu, kako je naveo kolega i kako je to zakonskim rešenjem opredeljeno. Mislim da postoji drugi način da građani imaju mogućnost da plate novčane kazne, a to je da imaju mogućnost da se zaposle. Nadam se da će se ova Vlada baviti malo i tim pitanjem, pošto je već vreme. Prošlo je više od godinu dana, a po tom pitanju ništa nije urađeno.Na posletku bih se svakako osvrnuo na odredbe o maloletnicima. Smatram da je dobro što su one na ovaj malo opširniji način rešene, nego što je to ranije bio slučaj. Ono što bi bila zamerka, koja je možda sitna, ali po mom mišljenju bi bilo dobro da su ove odredbe objedinjene u jednoj glavi, a ne da su u dve glave, pošto su u glavi 6. navedene odredbe o maloletnicima, odnosno njihovom položaj u prekršajnom postupku, a zatim je u glavi 23. uređen postupak prema maloletnicima. Lično sam mišljenja da bi bilo bolje da je sve to u jednoj glavi, da su objedinjene te odredbe o maloletnicima, ali suštinski je sve to dobro.Ono što takođe smatram, mislim da je neko od kolega i podneo amandman po pitanju nečega sličnoga, jeste maloletnički zatvor, za šta šta smatram da u prekršajnom postupku to predstavlja jednu prilično strogu sankciju prema maloletniku, ali dobro.Na posletku bih se samo osvrnuo i rekao bih da će poslanička grupa LSV verovatno glasati za ovaj zakon, što će takođe biti opredeljeno time da li ćete usvojiti amandman na član 94. koji smo mi podneli. Koliko sam juče čuo, na isti član amandman je podnela i poslanička grupa SVM. Radi se o tome da je sudu data mogućnost da sam opredeljuje da li će se u postupku primenjivati jezik nacionalne manjine, odnosno jezik koji je u upotrebi na određenoj teritoriji ili ne.Smatram da je to veoma široko ovlašćenje za sud. To je pravo koje je ustanovljeno i Ustavom. Mislim da ne treba uopšte da bude kalkulacija oko toga da li će ovo pravo moći da se primenjuje ili ne. Ne znam ko je konkretno učestvovao u pisanju ovog zakona, ali svakako je nama u Vojvodini, gde je u službenoj upotrebi šest jezika, ovo dosta značajno polje. Mislimo da bi trebalo da bude precizno uređeno, bez mogućnosti različitih tumačenja. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodna poslanica Olgica Batić. **Olgica

svoje izlaganje ću možda početi malo neuobičajeno. Naime, ima već 659 godina od kako je usvojen Zakonik cara Dušana, koji je u našoj zemlji poznatiji kao Dušanov zakonik. Za one koji to ne znaju, taj zakonik usvojen je 21. maja na Saboru u Skoplju 1349. godine. Taj zakonik je, opet za one koji to ne znaju, dopunjen pet godina kasnije na Saboru u Seru. Za one koji ne znaju gde je Ser, to je područje današnje severne Grčke. Tačne koordinate vam ne mogu dati, ali recimo da se nalazi nekih stotinak kilometara severno od Svete Gore. Za one koji vole da putuju na Tasos, kad stignu do Tasosa treba da znaju da su prošli upravo kroz Ser.Isto, čini mi se, toliko godina je prošlo u svom našem pravnom neznanju. Naime, zapravo jedini pravnik s naših prostora koji je shvatio šta je to pravo, a šta to pravo nije, bio je Valtazar Bogišić, koji je savremenik savremenik još jednog pravnog velikana, Teodora Taranovskog. Ako me pitate ko je Teodor Taranovski, to je onaj isti čovek zahvaljujući kome i ono malo što neki znaju o Dušanovom zakoniku, znaju upravo zahvaljujući njemu.Ako me pitate šta je to zajedničko između Valtazara i Teodora, jednog jednog Srbina koji je bio profesor prava u Rusiji i jednog Rusa koji je bio profesor prava u Srbiji, svakako je zajedničko da s obzirom da su proveli zasigurno i jedan i drugi nešto vremena na istoku, nešto vremena na zapadu, činjenica je da su bili i pristalice jedne iste škole.

gle čuda, i Vlatazar Bogišić i Teodor Taranovski i Maks Veber su shvatili da pravo ima svoju istoriju, pa zapravo čak i da priroda ima svoju istoriju. Mi to ne shvatamo.Lepo je biti član prirodno-pravne škole, jer u toj školi prava padaju sa neba. Ali, kada se govori o istorijsko-pravnoj školi, to je malo teže. Tu moraju da se zasuču rukavi, mora istorija dobro da se prouči, pa onda da se pišu neki zakoni. To samo pokazuje, nažalost, da u našem pravnom sistemu postoji mnogo više pravnih lenština nego pravnih radilica.Možete me pitati kakve sve ovo veze ima sa Predlogom zakona o prekršajima. Ima, naravno, uvek ima. Oni koji traže, uvek mogu da nađu neku vezu. Zapravo, nije samo jezik ono što se prenosi vekovima sa kolena na koleno. Prenose se pravila, prenose se, ako hoćete, i čitavi pravni sistemi. Ne pere čovek kosu i ne tušira se zato što je to propisano pravilnikom o fitosanitarnoj zaštiti, nego zato što se to uobičajilo, ali nekim drugim putem. Daću i definiciju običajnog prava.Naime, da bi doputovali do ovog predloga zakona o prekršajnom postupku i time do glavnog problema koji se zove propast srpskog pravosuđa, moramo da putujemo preko Dušanovog zakonika. Nije Dušanov zakonik toliko poznat, tako velik zato što ga je tamo naš neki vladar. Pisali su i drugi vladari neke druge zakone, ali znate li čije ime oni nose?Poznat je taj Dušanov zakonik i upravo iz jednog razloga, zato što ga je Srbija primenjivala sama od sebe, to ću opet ponoviti, sama od sebe. Primenjivala ga je za života cara Dušana, posle njegove

Za svo to vreme primene Dušanovog zakonika, Srbija ga je primenjivala doduše više kao običaje. Ali, ono što je paradoks, jeste da ga je primenjivala mnogo doslednije nego što mi danas primenjujemo bilo koji zakon koji u ovom parlamentu izglasamo.Ako zašto ga je primenjivala posle njegove smrti, kada niko nije imao obavezu da nas na tako nešto natera? Otkriću vam i tu tajnu, jer tu dolazimo do glavnog problema koji sam vam već rekla, a zove se propast srpskog pravosuđa, i time i do Zakona o prekršajnom postupku.Mogu da se osvrnem na jednu činjenicu. Naime, poštovala je Srbija taj isti zakon cara Dušana, zato što je Dušan odmah po svom krunisanju 1346. godine naredio pripremu tog zakona. Ono što ću posebno naglasiti, taj zakon pripreman je, pazite, četiri godine. Znači, pripreman je četiri godine, a onda je devet godina trajao rad na njegovom usavršavanju. Dakle, taj zakon u potpunosti je završen tek nakon 13 godina rada i zamislite još jednu činjenicu – broji 201 član.Zašto član.Zašto sam sve ovo rekla? Zato što mi danas pred sobom imamo Zakon o prekršajima koji broji 343 člana, obimniji je od Dušanovog a rađen dosta kraće. Naravno, kada neki zakon uđe u skupštinsku proceduru pa, mogu reći, onako na prečac, a sa dobrom namerom da uredi prekršajni postupak, mislim da to i nije baš najbolje rešenje.Naravno, posle već pomenutog cara Dušana, Teodora, Fridriha, kako god hoćete, moram napomenuti i Mihajla Konstantinovića, onog istog tvorca čuvenog Zakona o obligacionim odnosima, koji je i danas na pravnoj snazi i koji i danas primenjujemo. Svi su oni shvatili sve ovo što sam već napomenula.Možda će neko reći da su ovo prejake reči za jedan zakon o prekršajnom postupku. Ja ne smatram tako. Objasniću Objasniću vam i zašto ne smatram tako. Zato što smatram da Zakon o prekršajnom postupku, pored Zakona o opštem upravnom postupku jesu, zapravo, zakoni na kojima treba da počiva jedna država.Ako me pitate - zašto? Evo odmah i odgovora. Prvo zato što država i mi kao društvo treba da funkcionišemo na tri sistemska pravna nivoa. Ako me pitate - koji je prvi? Zasigurno je prvi prvi Zakon o opštem upravnom postupku jer on, naravno, reguliše ponašanje administracije. Drugi nivo jeste upravo pomenuti Zakon o prekršajnom postupku. On sankcioniše ponašanje svih onih drugih povodom funkcionisanja države. Treći nivo jeste, naravno, Zakon o krivičnom postupku, koji sankcioniše ona najteža ponašanja. Dakle, svako ono ponašanje koje nije krivično delo, a kojim se sistem funkcionisanja našeg naroda i našeg društva, ukoliko hoćete, i našeg pravnog sistema ugrožava, onda to jeste prekršaj. Baš iz tih razloga, sistem utvrđivanja prekršajne odgovornosti, kao i čitav sistem izvršenja prekršajnih sankcija mora da bude apsolutno besprekoran.Ovaj zakon da bi ostvario svoju bukvalnu primenu, odnosno on treba da ostvari svoju primenu baš iz razloga što ukoliko, čini mi se, upravo ovaj zakon o prekršajima, bude imao i jednu jedinu manu, bojim se da će se ta mana odraziti i na primenu sijaset drugih zakona, ne samo onih koji su doneti i koji su već na svojoj pravnoj snazi, nego i one koje u budućnosti bude usvajala ova Skupština.Naravno da je ministarstvo moralo da organizuje jednu široku razmenu. Čuli smo da je organizovana i javna rasprava, ako sam dobro zapamtila, 23. oktobra 2012. godine, ali jedna. Čula sam i ranije neka opravdanja, ne samo od ministra pravde nego i drugih ministara o svemu možete podrobnije da se upoznate na sajtu. Znate kako, mene ne interesuje šta stoji na nekom sajtu, moje je pravo da me to ne zanima, na sajtu možete stavljati mnogo toga. Jedino me zanima ono što zvanično kao predlog nekog zakona uđe u skupštinsku proceduru.S druge strane, Ministarstvo pravde je upravo to koje treba da organizuje neke i to ne samo jednu raspravu, koja treba da organizuje seminare, koja treba da organizuje skupove, okrugle stolove, šta god hoćete, da se o svemu raspravlja, da se o svemu debatuje i tek na kraju da se iznađe onaj predlog koji će ući u Skupštinu, a ta Skupština da ima na raspolaganju ne mesec dana, možda čak i malo više, kako da li je baš Predlog zakona neko najbolje rešenje, ili mi kao narodni poslanici možemo doprineti da on bude još bolji.O konkretnom zakonu imam gomilu pohvala. To ću javno izneti. Moja prva pohvala ide, pre svega, zato što je regulisano izdavanje prekršajnog naloga. Mislim da to uvođenje prekršajnog naloga kao instituta treba da unese jednu revoluciju u naš pravni sistem, ali mislim da neće uneti revoluciju u naš pravni sistem samo iz jednog prostog razloga, zato što drugi delovi prekršajnog sistema neće moći da ga isprate.Zato su jako bitne javne rasprave, ne samo jedna

što se zapravo kroz čitav ovaj predlog zakona teži da se zastarevanje prekršajnih postupaka svede na najmanju moguću meru, zato što se oštećenom daju veća prava u prekršajnom postupku i, čini mi se, ide se u pravcu što boljeg funkcionisanja upravo tog prekršajnog postupka, zato što se javnom tužiocu daju ovlašćenja, zapravo, bolje se definišu ovlašćenja koja su i do sada postojala, zato što se proširuje i zato što se konkretizuje institut prekršajnog naloga, što je fantastična ideja i mislim da je jedna od ključnih u ovom zakonu, koji treba da doprinese i omogući njegovu efikasnost u primeni, zato što se izvršenje sankcija sada pokušava ovim pokušava ovim predlogom zakona učiniti efikasnijim, zato što se definiše jedinstveni registar.S druge strane, moram imati i neke kritike. Bila sam dokona pa sam za vikend spremila nekih 30 amandmana, gore-dole, manje-više, nije ni bitno,

tržištu prisutno sve veći broj stranih pravnih lica koja će obavljati poslove bez otvaranja ikakvih predstavništva. Štaviše, po zakonskoj terminologiji iz člana 31. stav 2. nijedno strano pravno lice koje bude poslovalo u Republici na našoj teritoriji, neće biti odgovorno za prekršaj, jer zakon kaže da će za prekršaj odgovarati samo ona strana pravna lica koja budu imali svoja predstavništva ovde.Mislim da je to toliko divno, da već sutra kada bude bilo moguće njihovo poslovanje bez otvaranja predstavništva, nijedan strani direktor koji bude imao imalo mozga neće otvarati predstavništvo, jer bez otvaranja predstavništva će njegova firma moći da funkcioniše a da ne bude kažnjena ni za kakav prekršaj, iako posluje na našem tržištu.S druge strane, već sam rekla u ime DHSS da izuzetno podržavam rad u javnom interesu. Žao mi je što je takav institut postojao a do sada nije primenjivan, ili je izuzetno retko primenjivan. Naravno, podržavam predlagača i imam potpuno razumevanje za tako nešto kada se to predviđa ovim predlogom zakona.U članu 35. Predloga zakona je predviđeno da se rad u javnom interesu može propisati i uredbom. Čini mi se da se baš nije znalo u kom pravcu treba da se ide, pa se opredelilo za kompromisno rešenje, upravo zato što je postojala dilema da li dozvoliti podzakonskim aktima da propisuju ovu kaznu, a pod tim podzakonskim aktima podrazumevam i propise lokalnih samouprava, ili to dozvoliti samo da bude regulisano zakonom, pa se zauzelo, usled dileme, jedno kompromisno rešenje da se to može učini i uredbom.Nisam podnela amandman na ovaj član zato što smatram da postoje, možda, i dobri i loši argumenti za ovakvo pitanje. Na kraju krajeva, moguće je donekle prihvatiti i te obe krajnosti, posebno u pogledu subjekata koji rade u javnom interesu može da propisuje kao kaznu, ali nismo imali prilike da o tome stručno raspravljamo, ili bar da čujete i mišljenje nekih od nas.Mislim da kada već pominjemo ovaj rad u javnom interesu, mislim da se struci, pre svega pravnoj struci, a ima ih ovde gomila poslanika pravne struke, trebalo dati jedna šansa kako bi i oni predložili neke svoje modalitete sprovođenja jedne ovakve ideje koju, naravno, podržavam.S treće strane,

Pojedine zemlje EU će u slučaju najznačajnijih propisa očas posla zabraniti nekoj stranoj kompaniji ne sam da posluje nego da promoli nos na njihovo tržište u bilo kom segmentu, nezavisno od toga da li ona na tom tržištu imaju otvorena predstavništva ili ta predstavništva uopšte Upravo se na taj način jedan sistem, pa ako hoćete i ekonomski, u krajnjoj liniji ako hoćete i pravni sistem, štiti upravo od napada s polja. U sistemu zaštitnih mera nije predviđena jedna takva mogućnost već samo zabrana pojedinih delatnosti na određeno vreme.Mislim da država, pa ukoliko hoćete i pravosuđe,

na ovo tržište. Danas postoji gomila fiktivnih kompanija. Svi smo mi svedoci toga. Ništa čudno u zemlji Srbiji. One napadaju naše tržište ispaljujući one svoje čuvene fantomske metke na primer sa nekih ostrva, recimo Devičanskih ostrva, i onda država mora da gradi sistem, a to je pravosuđe pre svega, koje će nas čuvati od takvih napada. napada. Mislim da su to upravo ove crne liste koje sam pomenula, koje sam pokušala kroz amandman da predložim. Mislim da se prihvatanjem amandmana, ako ne mogu dati neki rezultati, onda bar načeti jedan put ka tome. Mislim da ste po ovom pitanju trebali da organizujete jednu ozbiljnu javnu raspravu.Iako sam možda u manjini, možda nisam, to ću govoriti u raspravi u načelu i u raspravi u pojedinostima, a i kada budem koristila vreme svoje poslaničke grupe, mislim da produženje roka zastarelosti je apsolutno loše rešenje. Podsetiću da su oni profesori pravnog fakulteta i to oni koji su unapredili pravni pravni fakultet, ne samo Pravni fakultet u Beogradu jer ne postoji samo Pravni fakultet u Beogradu, postoji i u drugim gradovima u našoj zemlji, postavili sistem u kome apsolutna zastarelost nastupa za dve godine i puno je razloga zašto je to tako i puno je razloga upravo za tako nešto.Sve poslaničke grupe su dobile dopis "transparentnosti koji su mišljenja da taj rok treba da bude duži. Mislim da oni greše zato što imaju u vidu samo jedno. Imaju u vidu korupciju, ali prekršaji se ne propisuju zbog korupcije jer ukoliko recimo polomite staklo na nekom izlogu, to neće imati nikakve veze sa korupcijom, ali će sa prekršajem imati i te kakve veze.Naime, lično sam shvatanja da onaj prekršaj koji se ne sankcioniše u najkraćem mogućem roku ne vredi ga ni sankcionisati kasnije i onda postavljam pitanje – čemu svrha da sankcionišete za tek četiri godine, a činjenica je da se mnoge presude u prekršajnim postupcima upravo donose pred kraj isteka roka zastarelosti. Mislim da će sa druge strane povećanje tog roka zastarelosti uticati na povećanje broja nerešenih predmeta, ali o tome ću nešto kasnije u pojedinostima.Konačno, smatram da su i dobre izmene koje se odnose na izvršenje prekršajnih kazni i da je jako dobro što se konačno definišu i registri koji su toliko potrebni našoj zemlji. Međutim, da ste pisali DHSS i da ste nam dali mogućnost da vam pomognemo u kreiranju ovog zakona, imali smo dobru volju, ali nismo naišli na sluh od strane vas, onda bi mogli da čujete i neke naše argumente koje bi verovatno usvojili, a to je da se osnuje jedinica za naplatu prekršajnih jer dosadašnji sistem pokazuje gomilu manjkavosti u svom svom punom obimu, a samo ona kazna koja se izvrši u prekršajnom sistemu jeste kazna koja ima smisla.Imajući u vidu širinu polja na koje se prekršaji odnose i imajući u vidu brojnost prekršaja, potrebno je centralizovati sistem izvršenja prekršajnih sankcija kako bi to izvršenje bilo što efikasnije, jer badava vam prekršajni postupak, naročito ukoliko on traje četiri godine, koliko bi po ovakvom jednom Predlogu zakona trebao trajati, ako na kraju prekršilac izbegne da plati kaznu, a vest o tome tome se jako brzo čuje i onda dolazite do toga da to nepovoljno utiče na primenu propisa.Sa druge strane, imajući u vidu koliko se novca naplati za sistem prekršajnih sankcija, tako jedna jedinica uopšte ne bi povećala državne rashode ni za jedan jedini dinar, već bi kroz povećanje efikasnosti

kraju, želim da napomenem još jednu stvar, a to je da zbog ovakvih novih instituta koji su predloženi ovim predlogom zakona DHSS će naravno podržati ovakav predlog zakona zbog gomile ovakvih rešenja kojim se ovakvim predlogom zakona predviđa. Naš glas nećemo ucenjivati prihvatanjem amandmana. Ne morate da ih prihvatite, iako ima dosta ozbiljnih amandmana koji zahtevaju i ozbiljno čitanje. U vidu jedne neobavezne preporuke, preporučujem vam da ih podrobno pročitate, jer od njihovog usvajanja neću imati ja koristi, gospodine ministre, već će korist imati Ministarstvo pravde, a u krajnjoj instanci imaće je i Vlada Republike Srbije.Hvala, pošto mi vreme ističe, nastaviću kasnije pošto ću koristiti i vreme svoje poslaničke grupe. **Vesna Kovač** Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Hvala vam prvo osećam potrebu da se izvinim svima kojih se to tiče u odnosu na diskusiju na kraju radnog dana juče i u odnosu na rečenicu gospodina Jovanovića danas koja je bila dobronamerna i nije nijednog trenutka sumnjala da istovremeno i čujem i pratim i razmenjujem, ali naprosto nisam želeo ni na jedan način. Hvala vam.Zašto ovo govorim? Tema je ova rečenica koja je relaksirala vas, gospođo potpredsednice, tema je ne samo zakoni već i proces njihovog donošenja i proces njihovog usvajanja, diskusija. Sve zajedno

iz izjašnjavanja koja ćemo tek čuti, pretpostavljam skoro sve poslaničke grupe glasati za ovaj zakon. To je dobro zato što funkcija Narodne skupštine sem ove osnovne zakonodavne jeste i ona politička i to često zbunjuje ljude, ali jeste i edukativna.Sa velikim zadovoljstvom sam danas pratio prvi deo izlaganja gospođice Batić i u okviru toga moramo stvarno da vodimo računa i o nečemu što laici ne moraju da znaju. Za većinu stvari smo i mi laici. Svako od nas ko sedi ovde. Dobro je znati da postoji istorija i postoji tradicija, da postoji običajno pravo, ali i znati da mi u tom dobu ne živimo. Tako smo stigli do ovog zakona.Mi, i to se ističe od strane predlagača, a zakon se intenzivno radi godinu i po dana da bi ljudi shvatili da to nema veze sa politikom, to je deo ukupnih, ali stvarno prihvaćenih potrebnih promena u okviru i našeg zakonodavstva i pravosudnog sistema. Dakle, onaj deo koji nema spora, pošto je ovo oblast gde ste i vi, gospodine ministre, zatekli i sporove i predrasude, a hvala bogu i sami ste neke doneli, nadam se. Mislim na predrasude. I to je ljudski.Zašto ovo govorimo? Danas se nalazimo u situaciji da u suštini doktrinirano nešto što je pripadalo u stvari upravnom sistemu vraćamo u stub gde mu je mesto. To je sudstvo.

zakon.Pretpostavljam da je bio lapsus u izlaganju gospodina Jovanovića. U zakonu se precizno definiše, govorim o institutu javnih poslova, javnih poslova, poslova u javnom interesu, naravno sud, ono za šta se i vi zalažete, sud odlučuje jel, ali predlog je da lokalne samouprave propisuju vrste poslova, potencijalno.Molim, laik sam za ovu oblast, i predlagača amandmana i predstavnike ministarstva da dobro razmislimo koja je tačno svrha ovog instituta,

nivo korisnosti ovog rada, dakle, to što je javni interes, ne na nivo lokalne samouprave, na nivo mesne zajednice, a da naravno, ne može da se remeti sistem, naravno da o tome sud odlučuje. Smisao ovog instituta i njegove prakse u drugim zemljama je upravo u u sredini koje se to tiče, za poslove koji se tiču te sredine, jer to ukupno služi relaksaciji. ne može da uredi život, te treba odrediti u zakonu onu vrstu odredbe koja će omogućiti da se u životu nešto menja.Daću vam primer, koji ne pogađa politički nikog od vas, imali smo ga u prethodnom izlaganju. U neverovatnoj biografiji Baltazara Bogišića imamo razne podatke, ali imamo i sadašnjost. U sadašnjosti njegovi potomci vode Leksikografski zavod u Zagrebu, predaju na Pravnom fakultetu u Podgorici, a dobre posledice njegovog bavljenja osećaju tamo gde je bio angažovan, recimo, ne govorim sada o ruskoj prestonici nego tamo gde je bio angažovan u regimentiju Kišinjevu. Kišinjev je danas prestonica, a to gde je bila regimenta pukovnija je danas samostalna država Moldavija.To što se stvarnost promenila uopšte ne utiče, to je gospođica Batić i te kako u pravu, na značaj svega onoga što je kao postulat postavio Baltazar Bogišić. To se odnosi na sve. To treba

jednom ponavljam, ako sam dobro razumeo, sve poslaničke grupe koje su do sada izrazile, a to je skoro konsenzus, ne znam za poslaničku grupu DSS, čućemo vrlo brzo, koja je vrsta ograde, eventualno, će glasati za ovakav zakon, jer se on ne tiče politike, on se tiče ostavštine za budućnost. Dakle, jedan sistem zaokružujemo kao nezavistan ili malo nezavisniji, nego što je sada, da budemo pošteni. Sudski sve oblasti ujedinjujemo i omogućavamo da on živi i da ne bude više predmet političkih diskusija i rasprave, a naročito da ne bude predmet zloupotrebe. Tu je sada moje poslednje izvinjenje za sinoćni ton.Građani moraju da znaju da nisam želeo da povredim poslanike, nikoga nisam imenovao, jer to nikada ne radim. Ne želim nekoga da povredim, kao što ne imenujem imena stranaka zato što sam ozbiljan čovek, pa me mrzi da pratim kada je ko promenio stranku tokom dana, pa mi je lakše da lakše da govorim o onome što je suština, a to je da smo svi mi narodi poslanici. Skrenuo sam pažnju da se ne zloupotrebljava Poslovnik sa stanovišta onoga što laički ima jedno značenje, a pravno drugo i da se ne dogodi da građani steknu utisak da poslanici prozivaju predsedavajućeg i pozivaju ga da prekrši Poslovnik, pa zakon, pa Ustav, što je na ivici krivične odgovornosti.Neke oblasti su uređene nezavisno od našeg znanja. Poslovnik, sa svim svojim manjkavostima, moramo da poštujemo vodeći računa da on poštuje osnovno načelo, a to je da je pravni sistem u Republici Srbiji jedinstven. Postoje hijerarhije odrednica, postoji uputstvo o tome kako se pravni propisi uopšte predlažu i pišu i to je podeljeno narodnim poslanicima. Građani to ne moraju da znaju, ni svi poslanici ne moraju da znaju. Da vam kažem nešto, ako vi izađete i pročitate pred građanima gde kažete – evo, zašto ne uzme reč neko, a piše da može da učestvuje u radu.Zaboravimo politiku. To što vi po nekom članu Poslovnika možete da prisustvujete sednici, to vam ne daje nikakva dodatna prava. Možete da prisustvujetefudbalskoj utakmici, ali to ne znači da možete da istrčite na teren. ne znači da tokom navijanja vi ne možete da utičete, pa vi utičete na ishod utakmice, ali ne igrate.Pravni igrate.Pravni termini, koliko god da je u poslednjih 20 godina kod nas prisutna plutajuća terminologija, se iz različitih razloga, ne uvek političkih uvode termini za koje nemamo definisano značenje, a to unosi zabunu. Stručna služba Narodne skupštine vodi računa, predsedavajući u okviru svojih informacija i nadležnosti vodi računa. Molim građane da ne obraćaju pažnju na tu vrstu političke rasprave koja zvuči kao pravna argumentacija. Nikome ne pada na pamet u Narodnoj skupštini da svesno, ni poslaniku, svejedno, pozicija, opozicija, ni stručnoj službi, ni predsedavajućem, ni ministrima, krše Poslovnik i zakon tokom donošenja zakona. Ovo je samo u pitanju usaglašavanje tumačenja, a neke stvari ne moraju da budu rešene, jer se podrazumevaju.U Poslovniku ne piše da li se izriče opomena poslaniku

gospođo Kovač. Dakle, reč je o nastavku diskusije koja je juče vođena, kao što sam najavio. Samo da završim.Neke stvari se ne definišu Poslovnikom, jer su definisane drugim aktima. Nema potrebe da nešto oko čega se slažemo, oko čega je svima stalo, unosimo zabunu.Evo vam jedne simpatične metafore, pošto ponekad, kao stariji čovek, ne mogu da spavam, jer me brinu zakoni, jer me brinu povređena prava, ponekad ima dobra utakmica na TV. TV. Noćas je bio direktan prenos Atletiko Mineiro i Olimpika, i tom prilikom sam saznao da je i ta oblast uređena, što verovatno svi koji prate fudbal nisu znali, a to je da ako jedan tim dobije pet crvenih kartona utakmica se prekida.

Dame i gospodo narodni poslanici, sigurno neću biti ovoliko inventivna i zanimljiva kao prethodni govornik, ali svakako moram da se osvrnem u jednoj rečenici na ono što je prethodni govornik govorio.Juče namerno nismo uzeli učešće u raspravi o Poslovniku zato što smo smatrali da su formalni uslovi za vođenje sednice potpuno ispunjeni, ali nam je drago da imamo obezbeđeno prisustvo predsednika Visokog saveta sudstva, jer izbor o kome danas treba da raspravljamo otvara određena pitanja na koja je potrebno dati i neke odgovore.Kada je u pitanju Predlog zakona o prekršajima, oblast koju on reguliše je izuzetno važna zbog toga što se najveći broj građana upravo u sudovima za prekršaje prvi put susreće sa pravosuđem. Ako je verovati medijima, svaki šesti punoletni građanin Srbije je bar jednom do sada bio prekršajno odgovoran, odnosno prekršajno je odgovarao. Jedna od najvažnijih osobina prekršajnog postupka jeste da je on brz i jeste da je efikasan, što danas, nažalost, u Srbiji nije slučaj.Ilustracije radi, reći ću samo jedan podatak. Prekršajni sud u Beogradu je u 2012. godini imao 232.000 predmeta u radu. Od tog broja zastarelo je 38.200 predmeta. Na nivou cele Srbije ova statistika izgleda još drugačije, da ne kažem gore. Od 881.500 predmeta u radu 103.500 predmeta je zastarelo. Ovo je zaista statistika koja je zabrinjavajuća. Da bi rešili ovaj problem potrebno je prethodno da vidimo šta je uzrok ovakvom problemu. Ovaj zakon o kome danas raspravljamo je zakon koji pokušava da reši ovaj problem kroz uvođenje niza novih instituta. Zaista neki od tih instituta popravljaju Predlog zakona, dok za neke institute i za neka rešenja, koja su predviđena u ovom Predlogu zakona, mi izražavamo sumnju u opravdanost njihovog uvođenja.Dobra stvar i dobra strana zakona je svakako to što se uvodi i registar izrečenih prekršajnih sankcija i registar neplaćenih novčanih kazni, ne zbog obrazloženja koje je dato u Predlogu zakona, nego zbog toga što će na osnovu centralizovane elektronske baze podataka svaki sudija u svakom trenutku moći da zna da li je prekršajno lice protiv koga se vodi prekršajni postupak odgovaralo ranije za neki prekršaj i da li je u toku još neki prekršajni postupak koji se protiv njega vodi. To je svakako dobra strana ovog zakona.Ne bih se složila sa obrazloženjem koje je dato u Predlogu zakona da ovi registri imaju za cilj da dovedu do efikasnije naplate kazni. Ne, mi možemo da uvedemo i dva i tri i deset registara, ako hoćemo, ali to ne može prosto da dovede do tog cilja, jer da li će neka određena kazna da bude naplaćena zavisi isključivo samo od finansijske mogućnosti onog koji je dužan da je plati.Sa druge strane, takođe smatram da je izuzetno dobro što smo konačno ovim zakonom ovim zakonom došli do toga, prvi put, čini mi se, da je oblast koju on reguliše isključiva nadležnost prekršajnih sudova. To do sada nije bio slučaj. Videli smo organe uprave koji su do sada rešavali određene prekršaje u prvom stepenu i zato je neophodno insistiranje na ovoj odredbi koja je uneta u Predlog zakona, da se svi drugi zakoni, koji propisuju nadležnost određenih organa uprave za vođenje prekršajnih postupaka u prvom stepenu, upodobe ovom zakonu, ukoliko on bude izglasan, do 1. marta, čini mi se, 2014. godine.Ovde namerno i posebno apostrofiram Zakon o javnim nabavkama, koji smo nedavno usvojili, a koji predviđa postojanje republičke komisije. Čini mi se da se zove Republička komisija za zaštitu prava u postupku javnih nabavki. Zašto posebno apostrofiram ovaj zakon? građani od njega očekuju mnogo kada je u pitanju suzbijanje korupcije i mislim, pošto smo ga nedavno usvojili, da on treba da bude takođe jedan od zakona koji će da se upodobi sa ovim tekstom zakona do 1. marta 2014. godine.Sa kada su u pitanju instituti koje predviđa ovaj predlog zakona, a koji ne nailaze na naše odobravanje, svakako jedna od najkrupnijih zamerki koje mi imamo, kada je ovaj predlog zakona u pitanju, su rokovi zastarelosti, odnosno povećavanje rokova apsolutne zastarelosti sa dve na četiri godine. Vi kažete da su relativni rokovi zastarelosti povećani sa jedne na dve godine zbog toga što su prekršajni sudovi dobili u nadležnost rešavanje prekršajnih postupaka u deviznim, carinskim i nekim drugim specifičnim prekršajnim postupcima, što ja lično ne smatram kao opravdanje za produžavanje rokova apsolutne zastarelosti. Zašto? Zbog toga što prekršaji nisu krivična dela i nisu toliko kompleksni slučajevi da bi došlo do produžavanja zastarelosti na četiri godine. Prekršaj, ma kakav on bio, jedan odgovoran i stručan prekršajni sudija može apsolutno da reši u roku od dve godine.Sa druge strane, mislim da je jedna od najvažnijih, kao što sam i rekla na početku, karakteristika prekršajnog postupka upravo njegova brzina i njegovaefikasnost. Da li mi možemo da kažemo da će prekršajni postupak biti efikasan ukoliko određenom prekršajnom sudiji dajemo mogućnost četiri godine da odlučuje o tome da li je lice koje je prošlo kroz crveno svetlo učinilo prekršaj ili da li je, primera radi, vozilo koje je parkirano na zelenoj površini prekršaj ili je prekršaj šetnja psa bez Ne želim da karikiram i nemojte moje izlaganje shvatiti kao takvo, ali zaista nemam nikakvu vrstu razumevanja za to da se kompleksnost i složenost jednog prekršajnog postupka diže do astronomskih visina.Mi imamo u Krivičnom zakonu krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine, odnosno novčana kazna. Rok zastarelosti, tačno je, relativni rok zastarelosti nastupa u roku od dve godine, ali zastarelost takođe može da nastupi u tom roku, u roku od dve godine, ukoliko ne dođe do obustave postupka, odnosno ukoliko ne dođe do prekida rokova. Znači, u krivičnom postupku imamo rok zastarelosti dve godine za određena krivična dela. Stari poslanici će se setiti u prethodnom mandatu kada smo govorili o Zakonu o parničnom postupku, da jedan od osnovnih razloga zbog čega smo menjali taj zakon jeste upravo efikasnost postupanja. Tada nam je rečeno, tada smo dobili uveravanje da je cilj tog zakona da omogući da parnični postupci u prvom stepenu traju do dve godine, i to u onim najkomplikovanijim, najkompleksnijim slučajevima. Prosto, to obrazloženje Prosto, to obrazloženje ne mogu nikako da prihvatim, da je rešavanje ma kog prekršaja, pa makar on bio i poreski i devizni i koji god, da je kompleksniji od rešavanja spora u celoj oblasti građanskog prava. Mislim da taj argument jednostavno ne stoji.Sa druge strane, plašim se, ukoliko se ovakvo rešenje usvoji, da ćemo doći u situaciju da će prekršajni sudovi još sporije raditi, a da će se prekršajni postupci još dodatno odugovlačiti. Nekako mi se čini da kada se pojavi problem ne idemo na pravi način u analizu uzroka tog problema. Zar nije bilo adekvatno i bolje da smo analizirali situaciju koja kaže u kakvim uslovima prekršajne sudije danas rade, koliko predmeta svaki od prekršajnih sudija danas ima, da li su prekršajne sudije i prekršajni sudovi istovetno podjednako opterećeni brojem i kompleksnošću predmeta? U krajnjem slučaju, zašto ne i reći da li je rešenje po kom su u statusnom smislu prekršajne sudije izjednačene sa svim drugim sudijama u Srbiji dalo rešenje?Ja ovde ne iznosim svoj stav, ja ovde samo govorim o sveobuhvatnom pristupu analizi problema koji je doveo do toga da imamo 46% zastarelost predmeta u prekršajnim sudovima. Izvinite na digresiji, ali moram da kažem da me ovaj slučaj neodoljivo podseća na aferu sa aflatoksinom. Umesto da rešimo problem, mi nivo aflatoksina povećavamo sa 0,05 na 0,5 mikrograma po litru i mislimo da samo na taj način rešili problem. Jednostavno, mislim da se na takav način problem neće rešiti, nego ćemo dodatno imati njegovo povećanje.Dalje, kada je u pitanju visina predloženih kazni, slažem se sa vama da je to rešenje prepisano iz prethodnog zakona, ali ne slažem se sa vama u tom smislu što smatram da te kazne danas nisu adekvatne kazne, da su te kazne danas nerealno visoke i da one nisu primerene trenutnoj ekonomskoj situaciji. Nije isto bilo kada su ljudi živeli 2005. ili 2006. godine kada je zakon donet. I vi znate da se tada mnogo bolje živelo nego što se živi danas.Jednostavno, smatram da ovo rešenje nije odgovarajuće u zakonu i da ga je trebalo promeniti. Plašim se da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da veliki broj građana neće biti u mogućnosti da plaća novčane kazne i da ćemo tada doći do još većeg problema. Negde sam pročitala da se od ovog zakona očekuje da poveća naplatu novčanih kazni za sto Ako se ne varam, uspešnost naplate novčanih kazni danas, čini mi se, ne dostiže 20%, a mislim da ste i vi to u uvodnom izlaganju rekli. Ako se svemu tome doda jedan trend koji je prisutan danas, a to je da se broj izrečenih novčanih kazni u velikom procentu zamenjuje kaznom zatvora, onda se plašim da namera predlagača zakona, koja se odnosi na naplatu novčanih kazni, neće biti ispunjena i neće biti ostvarena.Ako se ne varam, to je podatak koji sam negde našla, od početka godine do početka juna više od 5.000 izrečenih novčanih kazni je zamenjeno zatvorom. Žalosno je to što ću da kažem, ali većina građana zaista doživljava kao lakše da svoju kaznu koja mu je izrečena u novcu provede u nekom zatvoru, gde ima potpuno besplatan smeštaj, gde ima tri redovna obroka i gde ga niko ne prisiljava da razmišlja o tome kako će da plati nešto, a da zna da to nešto ne može da plati nikako.Ako svemu ovome dodam još jedan podatak da je broj onih koji su bili u zatvoru poslednjih tri godine ili koji su novčanu kaznu preinačili ili zamenili novčanom kaznom ogroman, i ako ih prevedem u broj dana, onda ispada da je u poslednjih nekoliko godina 130.000 dana provedeno u zatvorima. Vi mnogo bolje znate od mene koliko to košta državu. To je jedan milion i 300 hiljada evra, toliko je država finansirala samo boravak lica u zatvorima. Plašim se da će ovakvim rešenjem, odnosno ne menjanjem

veći.Lično mislim da iz ove situacije možemo da izađemo tako što ćemo visinu novčanih kazni primeriti zaista realnoj i pravoj platežnoj moći svakog građanina, nego da se država faktički faktički suočava sa još većim problemom i sa još većim gubitkom. Mislim da nikome ne treba da bude cilj da svrha kažnjavanja siromašne građane dovede bukvalno do ruba njihove egzistencije. Valjda je cilj svrhe kažnjavanja upravo u prevenciji i upravo u uticanju, odnosno prevaspitavanju nesavesnih građana da prekršaje više ne čine.Kada je u pitanju prekršajni nalog, nalog, slažem se sa vama da će on u značajnoj meri da rastereti rad sudova i da će on u značajnoj meri smanjiti broj predmeta o kojima će prekršajni sudovi da raspravljaju, ali ne mogu da opravdam činjenicu da svrha kažnjavanja kod ovih prekršaja, kod kojih se prekršajni postupak pokreće izdavanjem prekršajnog naloga, treba da bude slivanje novca u budžet. Ako to posmatramo u kontekstu povećanja diskrecionih ovlašćenja policije, izražavam bojazan da bi možda platni nalog, koji neodoljivo podseća na mandatnu kaznu, mogao da bude isključivo sredstvo za punjenje budžeta.Samo ću da primetim kao vozač nešto sa čime sam se u poslednje vreme susrela, a to je da se već danas većina vozača suočava sa jednom učestalom naplatom kazni za prekršaje koje isključivo zavise

navešću samo jedan primer. U poslednje vreme je pojačana i povećana naplata kazni vozačima koji nisu na propisan način zalepili saobraćajnu registraciju u desni ugao vetrobranskog stakla. Znači, ako ste kojim slučajem nakrivo zalepili tu nalepnicu, policajac ima pravo da vam izrekne kaznu od 3.000 dinara. To nije jedini prekršaj.Imate još jedan prekršaj koji zavisi direktno i isključivo od samovoljnog odlučivanja policajca. Radi se o prekršaju koji kaže da niste poštovali uputstva policajca, nego ste se uključili u saobraćaj mimo njegove dozvole. Za taj prekršaj policajac može čoveku da izrekne kaznu od 15 do 30 hiljada dinara.Pogledajte sada ovaj treći, koji direktno zavisi samo i isključivo od samovoljnog odlučivanja policajca. On može da vas zaustavi i da kaže – vi ste umorni, niste danas za vožnju i da vam na licu mesta naplate prekršaj od 15 hiljada dinara. Samo mogu da zamislim koliko će procenat učestalosti naplate ovakvih kazni biti povećan onog trenutka kada prekršajni nalog zaživi.Na kraju, reći ću samo nešto o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju. Posle svih problema oko reizbora sudija i tužioca sa kojima smo se mi kao društvo, kao država suočavali i suočili, očekivala sam da se u buduće nećemo sretati ni sa najmanjom sumnjom u ispravnost izbora sudije. To znači da se neodoljivo neka pitanja iz prošlosti nameću i danas možda čak u istovetnom obliku.Nije

što su kao prvi polaznici Pravosudne akademije za to dobili prednost? Zanima da li su prilikom predlaganja kandidata za sudije poštovani kriterijumi stručnosti i dostojnosti i osposobljenosti za sve kandidate shodno Zakonu o sudijama i da li su oni primenjeni u skladu sa Odlukom o utvrđivanju merila i kriterijuma za izbor? Takođe me zanima da li je Visoki savet sudstva imao priliku da na osnovu tačno utvrđenog broja poena svakog kandidata utvrdi njegov kvalitet, odnosno utvrdi da li je on taj koji treba da se nađe na listi od 16 lica koji se nama danas predlažu za izbor? Da li su predstavnici Visokog saveta sudstva ove kandidate iz Odluke nama predložili isključivo kao protočni bojler na osnovu selekcije koja je već ranije izvršena od strane nekih u Pravosudnoj akademiji?Plašim se da Zakon o sudijama u svom

mislim da nije dobro što ovaj izbor sudija koji se prvi put biraju prati jedan negativan odijum stručne javnosti, a prvenstveno stručnih sudijskih odnosno tužilačkih pomoćnika. To, To, naravno, nije dobro za njihovu karijeru, jer nije dobro da karijeru, jednu časnu profesiju krenete na ovakav način. S druge strane moram da kažem i to da izražavam svoju bojazan da će ovaj izbor imati mnogo šire negativne razmere jer me neodoljivo podseća na nastavak jednog lošije ranije sprovedenog reizbora

Da je "lex specialis" onda bi Visoki savet sudstva imao apsolutno pravo da uradi ovo što je uradi, da da prioritet Zakonu o Pravosudnoj akademiji, a da sa neke strane potpuno stavi sa strane Zakon o sudijama. stvar bila potpuno legalna, ali ovako nije. "Lex specialis" Zakon o Pravosudnoj akademiji nije i u tom slučaju smatram da ovaj izbor po kome mi danas raspravljamo neće naići na dobar odgovor i dobar prijem kod stručne javnosti, da će predstavljati još jedan od problema sa kojim ćemo se suočavati u reformi pravosuđa. Hvala vam puno. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, ministre, pred nama je nekoliko tačaka dnevnog reda danas. Jedna od tih tačaka dnevnog reda je i Izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, čiji je predlagač predsednik Republike, ali predstavnika predlagača nema.Dokaz da smo bili u pravu juče je taj što danas makar imamo predstavnika Visokog saveta sudstva ovde, pošto govorimo takođe i o izboru sudija.Da li je predsednik Republike ozbiljno ovaj predlog podneo ili nije, mi to ne možemo da znamo. Nikoga ovde nisu poslali kao predlagača. Da li to znači da povlače predlog, s obzirom da nikog nema da obrazloži taj predlog? To možemo samo da nagađamo.Danas nagađamo.Danas na dnevnom redu nam je i Zakon o prekršajima. Moram da kažem da je dobro što je Ministarstvo nastavilo koncept reforme pravosuđa koju je postavila prethodna Vlada i što ovaj zakon o prekršajima apsolutno podržava ono što je rađeno u reformi i prekršajnog zakonodavstva i pravosuđa uopšte od 2008. godine.Godine 2008. doneti su Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova i uvedeni su prekršajni sudovi umesto organa uprave. Mislim da je to rešenje dobro i ovaj zakon podržava jednu takvu odluku. Mnogo je bolje i prosto neophodno da nezavisni organi, kao što su sudovi, dakle, prekršajni sud odlučuje o kaznama prema građanima, a ne da to rade organi uprave, kao što je to bilo ranije, dok u ovoj oblasti reformu nismo napravili. Drago mi je da je to zaživelo u praksi, kao što mi je drago da je zaživela u praksi i funkcija Pravosudne akademije, koju smo takođe ustanovili u prošlom mandatu, kao što i privatni izvršitelji a nadam se da će i notari, koje smo uveli zakonom u prethodnom mandatu, zaživeti u praksi i početi da rade.Ovaj zakon ima neka solidna rešenja, ali, takođe, imamo na ovaj zakon i velike primedbe. Te primedbe mogu da budu otklonjene, ukoliko prihvatite amandmane koje je podnela poslanička grupa DS, a i druge poslaničke grupe opozicije, koliko čujem iz ovih rasprava, su podnele slične amandmane.Mislim da je važno i zato molim sve kolege poslanike da pročitaju amandmane i drugih poslaničkih grupa i da je važno da pokušamo ovaj tekst zakona da poboljšamo. Ako amandmani budu prihvaćeni, građani će dobiti dobar zakon. Ukoliko ne budu prihvaćeni, mislim da ćemo ćemo se suočiti sa krupnim nedostacima u zakonu.Prvo ću govoriti o nekim stvarima koje su dobra rešenja u ovom zakonu, a koja mislim da nisu ovde bila dovoljno objašnjena, prevashodno zbog građana. Šta je to što građane može da očekuje donošenjem novog zakona? Svi smo svedoci toga da su mnogi prekršajni postupci zastarevali zato što su građani izbegavali da prime poziv od strane prekršajnog suda ili su izbegavali da prime određene podneske.Sada je ovim zakonom dostavljanje rešeno na jedan bolji način, ali mislim da smo dužni da građanima kažemo kako će se to dostavljanje ubuduće vršiti, odnosno da oni znaju. Na kraju krajeva, mi zakone donosimo zbog građana i nije dovoljno samo da stručno raspravljamo o određenoj temi, već i da njima približimo šta su nova zakonska rešenja.Ubuduće, dostavljanje će biti moguće građanima na kuću, dakle, u njihove stanove. Oni mogu da prime poziv lično, to je bilo i ranije, ali mogu primiti i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, ukoliko su punoletni. Ukoliko neko odbije prijem, moguće je da mu se taj poziv pribije na vrata i to će se smatrati urednom dostavom. Takođe, moguće je sada i u prekršajnom postupku da se uručuju pozivi na radno mesto, dakle, može da vam dođe pozivar ili služba koju sada prekršajni sudovi mogu da angažuju ili preko pošte da dobijete poziv na vaše radno mesto, u vašu kancelariju, i taj poziv će se smatrati da je uredno dostavljen. Postoji još jedna novina, a to je elektronska dostava, u specifičnim slučajevima koji će biti predviđeni zakonom. Sve ovo nam govori da ćemo uvođenjem ovakvog instituta, promenom instituta dostavljanja, imati imati efikasniji prekršajni postupak i manje mogućnosti za zastarevanje u prekršajnom postupku.S druge strane, donet je jedan novi institut, to je prekršajni nalog. Mislim da smo dužni da i o tome kažemo nešto više. Prekršajni nalog podrazumeva da fiksna kazna, koja je određena za određeni prekršaj, može da se plati u roku od osam dana i ukoliko se plati u roku od osam dana, plaća se polovina kazne. Ako ne platite u roku od osam dana, već probijete taj rok, bićete dužni da platite celu kaznu. Naravno, ukoliko neko od građana smatra da uopšte nije učinio prekršaj, on može da se obrati prekršajnom sudu sa tim prekršajnim nalogom, nalogom za plaćanje, i da pokrene postupak pred sudom, gde će dokazivati da on, u stvari, nije učinio taj prekršaj.Ono što je dobro kod ovog instituta, to je da ćemo imati mnogo manje slučajeva pred sudom. Dakle, najlakši prekršaji za koje postoji fiksno određena kazna će se završavati pre suda, izbeći ćemo skupo suđenje. Na taj način imaćemo manji broj predmeta pred prekršajnim sudom i moći će prekršajni sud efikasnije i brže da radi. Za sada, koliko vidimo iz statistike, savladava se priliv predmeta od strane prekršajnog suda i malo preko priliva. Smanjuje se u 2012. godini broj starih predmeta, ali na ovaj način, očekujem da će se taj broj predmeta još više smanjiti.Naravno, smanjiti.Naravno, moram da upozorim sve one koji donose prekršajne kazne, da te kazne ne mogu biti velike. Šta to znači? Mi se nalazimo u ekonomskoj krizi i ukoliko imate velike prekršajne kazne, pa i ovu koja može putem prekršajnog naloga da se plati samo polovina, ako je ta kazna ogromna, veliki broj građana neće moći da plati ni polovinu kazne. Onda ćemo imati diskriminaciju, što znači da oni koji imaju para, oni plate polovinu, a ovi koji nemaju para da plate ni tu polovinu, oni moraju da plate celu kaznu.Apelujem na sve one koji donose visinu fiksne kazne, da ta fiksna kazna ne treba da bude veća od 5.000, 6.000, 7.000 dinara. Onda ima smisla platiti polovinu kazne koja je 3.000, ali ako je kazna 50.000 dinara, pa nema niko para da plati 25.000 dinara, a taj koji nema, njemu će doći za 15 dana 50.000 dinara. Molim vas da o tome raspravljate i komunicirate i kada budete objašnjavali ova nova rešenja zakonska i, naravno, u komunikaciji sa onima koji donose kazne.Pored ovih dobrih stvari, postoje dve velike primedbe koje smo mi kroz amandmane izrazili. Prva velika primedba na ovaj zakon je promena rokova zastarelosti. Mislim da je potpuno neodgovorno i potpuno neosnovano da mi produžavamo rokove za zastarelost i pokretanja prekršajnog postupka i uopšte vođenja i trajanja prekršajnog postupka. Ako organ koji pokreće prekršajni postupak nije u stanju da za godinu dana odluči da li će za prelazak na crveno svetlo da pokrene prekršajni postupak protiv nekog građanina, onda ne treba ni da ga pokreće. Dakle, rok u ovoj zemlji, od kada znamo svi za prekršaje u ovoj zemlji, je bio godinu dana za pokretanje, dve godine je apsolutna zastarelost, dakle, posle dve godine ne može više da se vodi postupak.Ljudi, da li je dovoljno dve godine da nekoga osudite za prekršaj? Mislim da je više nego dovoljno. Mi ne možemo da povlađujemo nekome ko je neefikasan i ne možemo da povlađujemo nekome ko je nesposoban. Ako su naši organi nesposobni da pokrenu postupak i prekršajni sud nesposoban da za dve godine sprovede postupak, dajte onda da menjamo ceo koncept. Šta će nam sud koji vas osuđuje posle četiri godine za prelazak na crveno svetlo? Znači, ne radi se o krivičnim delima, radi se o najlakšim prestupima za građane, dakle, to su prekršaji i za dve godine taj postupak i te kako bi morao da može da se završi.S jedne strane smo pričali o efikasnosti. Razlog za produžavanje zastarelosti koji se navodi u obrazloženju je taj što ne mogu da stignu sudovi, pa zastari prilikom izvršenja kazne. Ako smo doneli neke nove institute koji će da ubrzaju prekršajni postupak, onda tek nema razloga i tvrdimo da će ovaj zakon da dovede do efikasnijeg procesa. Tek onda nema razloga da produžavamo zastarelost.Moj utisak je da ako produžimo na četiri godine, imaćemo situaciju u kojoj prekršajni sudovi razvlače predmete onako kako su možda nekada navikli da rade, pre nego što su bili sud, jer su bili organi uprave. Nemojte to da dozvolimo.Apelujem na sve kolege, znači, video sam, iz opozicionih poslaničkih klupa svi imaju slične amandmane. Apelujem i na kolege koje se nalaze u vladajućoj većini da prihvatimo amandmane i da vratimo rokove – jedna godina i apsolutna zastara - dve godine.Za specifične slučajeve, u redu. Posebnim zakonom se može propisati vreme za zastarelost. Ne treba da bude ni to do pet godina, kao što ste stavili. Bolje je možda da bude do tri godine. Imate i takve amandmane od nekih poslaničkih grupa. Razmislite da to usvojimo. Ako želimo efikasno sudstvo, taj pritisak da predmet mora da se završi za dve godine je najefikasnije sredstvo da sud stvarno radi što bolje može i što efikasnije može.Druga može.Druga velika zamerka se odnosi na postupak u odnosu na maloletne učinioce krivičnih dela. Veliki broj amandmana smo dali u ovom delu. Mislim da tvorci zakona nisu razmišljali o posebnosti maloletnika, i mislim da nisu razmišljali o posledicama maloletničkog zatvora, kada su predvideli kaznu maloletničkog zatvora. Mislim, da je kazna maloletničkog zatvora apsolutno neprihvatljiva u prekršajnom postupku. Maloletnički zatvor se izriče za najteža krivična dela, koja učine maloletnici. To može biti ubistvo, može biti teško ubistvo. Ne treba da postoji maloletnički zatvor za prekršaje. S druge strane, efekat zatvora, oni negativni efekti zatvora, pogotovu kod maloletnika dovešće do toga da imamo mnogo veći povrat u činjenju krivičnih dela.Postoje dva vrlo konkretna razloga zašto u našem sistemu je to potpuno neprimenljivo. Prvi razlog je što mi nemamo posebno odeljenje u prekršajnom sudu, koja su prošla posebnu obuku da sude uopšte maloletnicima. Mi to imamo kada su u pitanju krivična, za prekršaj još uvek nemamo. Nemojte da dozvolimo da neko ko nije prošao posebnu obuku, odlučuje o tome da maloletnika može da stavi u zatvor.Druga stvar, maloletnici po svim međunarodnim konvencijama moraju da izdržavaju kaznu isključivo u zatvoru za maloletnike. Takav zatvor u Srbiji ne postoji. Postoji Zavod za maloletnike u Valjevu. Trenutno u Va ljevu ima 30 lica koja su osuđena kao maloletnici, od toga je jedan sada maloletnik, a svi drugi su u međuvremenu postali punoletni. Osuđeni su za najteža krivična dela i pored njih postoji preko sto punoletnih, koji su i osuđeni kao punoletni, jer mi nemamo ustanovu gde može da se izdržava maloletnički zatvor samo sa maloletnicima.Razmislite još jednom, da li je normalno, da li je dobro, da neko maloletno lice osuđeno za prekršaj bude sa onim osuđenima za krivično delo ubistva i teškog ubistva, jer sedi sa njim u zatvoru. Dakle, to je neprihvatljivo.Uneli smo kao predlog i to da ne možete izricati novčanu kaznu maloletniku koji je nezaposlen, nema od čega da plati, i neće platiti, i nema svrhe, on je nezaposlen, on para nema. Dakle, ukoliko su zaposleni u redu, ako nisu zaposleni ne mogu, prosto da izvrše tu kaznu, mislim da je to besmisleno.Postoji jedna, mislim greška u zakonu, a to je gde piše opravdano da je postupak protiv maloletnika tajan, a sa druge strane imate javno izricanje Dakle, to bi moralo da se promeni, ne možete javno izreći presudu prema maloletniku. Postoji još nekoliko stvari koje smo predložili amandmanima da se izmeni, o tome ćemo govoriti kada budemo govorili o amandmanima.Što se tiče druge teme, izbor sudija, moram da izrazim zadovoljstvo što je zaživela u praksi Pravosudna akademija, i što lica koja se predlažu od strane Visokog saveta sudstva, jesu lica koja su prošla Pravosudnu akademiju, čini mi se njih četrnaest od šesnaest, pretpostavljam da nije bilo više onih koji su prošli Pravosudnu akademiju kada nije ispunjen broj, nemamo to doduše objašnjeno, kao što su neke moje kolege rekle. Dobra je stvar da Pravosudna akademija radi, dobra je stvar da polaznici Pravosudne akademije se uključuju u sistem pravosuđa. Mislim, da su i tužioci, uglavnom svi kandidati prošli Pravosudnu akademiju. To je dobro, i to predstavlja neku garanciju da je provereno njihovo znanje, njihova stručnost, njihova osposobljenost za bavljenje najodgovornijim poslom u okviru pravosuđa. Dakle, Pravosudna akademija ima svoju funkciju. Mislim da to jeste najbolja praksa koja postoji u Evropskoj uniji, a to je da u tom sistemu izbora sudija, Pravosudna akademija ima jednu važnu ulogu.Ono što, naravno, kada govorimo o sudijama mene brine, a to je što vi nemate nikakav odgovor na novonastalu situaciju u proteklih godinu dana. Mi smo svi svedoci da je Ustavni sud vratio 580 sudija, sudija, koji pre godinu dana nisu prošli izbor, za koje je Visoki savet sudstva smatrao da su nedostojni ili nestručni. Oni su svi sada vraćeni, bez ikakvih kriterijuma i čak nije ispoštovano ni ono iz obrazloženja Odluke Ustavnog suda, da bi trebalo na neki način preispitati da li oni stvarno svi zaslužuju da budu u pravosudnom sistemu, ili ne. Dakle, to nas dovodi do toga da i oni koji su možda osuđivani za neka krivična dela, ili se vode neki postupci protiv njih, da su svi oni sudije.Odgovore na ta pitanja morate da date. Godinu dana je prošlo od kako su oni vraćeni, godinu dana je prošlo od kako ste vi u Ministarstvu pravde, o tome se ćuti. Zašto se ćuti, ne znam? Da li zbog politike, da li zbog toga što su u izbornim kampanja mnogi od njih govorili, ili ste vi govorili da su se učlanili u SNS, ne znam, ali znam da imamo trećinu sudija više, nego što smo imali. Dakle, izabrano je bilo 1.800, ako ne znamo sudije za prekršaje, sada je vraćeno 580, a ne vidim da imamo manji broj starih predmeta, ne vidim da imamo efikasnije suđenje. Moj utisak je da je parnica u 2013. godini sporija, nego što je bila u 2012. godini.Šta rade ti ljudi? Rade ili ne rade? Preuzimaju predmete, ili ne preuzimaju predmete? Da li je moguće kada na 1.800 dodate 600, da se ništa ne promeni? Znači, pričalo se o tome da nije dovoljan broj sudija, da bi trebalo povećati broj. Evo, povećali smo broj i ništa se promenilo nije. Dakle, šta ti šta ti ljudi rade i na koji način ćete da utvrdite koji od njih treba da ostanu u pravosuđu, a koji ne treba? To su odgovori koje morate da nam date.Poslednja tema, izbor kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Nemamo predstavnika predlagača, kao što sam rekao, imamo biografiju kandidata. U novinama je svašta pisalo o tom kandidatu. Ono što ja mogu da kažem, to je da imam utisak da se nezavisne institucije politizuju. Ne znam da li je ta gospođa koja je predložena član političke stranke, mislim da nije, nigde nisam video podatak da jeste, ali ono što piše na sajtu opštine Čukarica, to je da je ona zamenik predsednika Opštinske izborne komisije, na predlog Srpske napredne stranke.Dakle, inače kada se biraju članovi opštinskih izbornih komisija, mora da se zna na čiji su predlog izabrani i pored njihovog imena mora da stoji ime partije, da bi se znalo da li neka partija ima većinu, ili nema većinu među članovima opštinske izborne komisije.Dakle, mi nekoga koga je Srpska napredna stranka delegirala u izbornu komisiju, to je neko ko je nadležan za sprovođenje izbora, sada predlažete u Odbor Agencija za borbu protiv korupcije koja treba da čita i odlučuje o izveštajima sa izbora, dakle, finansijskim izveštajima o finansiranju kampanje. Mislim da to ozbiljno predstavlja sukob interesa i mislim da to narušava kredibilitet jednog nezavisnog tela. Povedite računa o tome jer moj utisak je da će se postepeno u sve nezavisne organe i vlasti i nezavisne organe inače ubacivati ljudi koji su stranački obojeni, a mislim da je to korak unazad u svim reformama koje smo sproveli proteklih godina. Hvala.

rečeno iz neke druge političke stranke, ali iz DS ne mogu da prihvatim.Evo, kako su birani tužioci i sudije na teritoriji Višeg suda u Požarevcu, odnosno Osnovnog suda u Požarevcu i po čitavom ostatku osnovnih sudova u Braničevskom okrugu. Mislim da je to ipak samo Osnovni sud u Požarevcu. Sedela su tri mangupa. Jedan je predsednik Okružnog odbora DS, inače advokat koji je zamrzao svoj status advokata, drugi je advokat i to aktivan, a treći je advokat i predsednik Višeg suda u pokušaju i svi iz DS, pa su uhvatili pa su uhvatili spisak u jednom restoranu koji se u Požarevcu po žargonu zove "Kod Pere Napoleona" i uz lagan razgovor precrtavali, dopisivali, imenovali i postavljali sudije. Tako je to bilo gospodo dok ste vi bili na vlasti.Kada su u pitanju kandidati koje predlaže predsednik Republike. Nisam video Borisa Tadića kada je predlagao guvernera NBS, gospodina Šoškića. Nisam video ni kada je predlagao druge kandidate za druge funkcije koje predlaže po Ustavu predsednik Republike Srbije ili na osnovu zakona. I o politizaciji nemojte samo vi da govorite. Znači, svako drugi ima pravo. Prihvatamo i to, da kada je u pitanju politička funkcija neko može da bude i član političke stranke, ali radna tela za sprovođenje lokalnih izbora nikako ne mogu da budu političke funkcije. Vi to jako dobro znate. Kolega Arsiću, to što vi pričate ne znam odakle znate.Ono što bi morali da znate, to je da sudije ne mogu da budu članovi političkih stranaka i nisu bili članovi političkih stranaka. Tako da je nemoguće u vašoj priči to da je neki sudija član DS-a u pokušaju, ne znam kakav predsednik itd. Dakle, to prosto ne može da bude istina. Pa vas molim da se suzdržite od toga da obmanjujete građane.Što se tiče toga da li su u organima za sprovođenje izbora članovi, nisu članovi, mogu da budu i članovi partija, ne moraju da budu članovi partija, ali svi su predloženi u ime neke političke partije i od strane neke političke partije, a ova gospođa je predložena od strane SNS-a, što znači da ima očigledno neki kontakt i vezu sa SNS. Ne treba zbog toga da bude u Agenciji za borbu protiv korupcije.

advokat sa 61 navršenom godinom života odjednom postaje sudija Višeg suda u Požarevcu? Pa je baš toliko stručan? Pa niko drugi nije ispunio uslove, nego je on ispunio uslove?Otpuštali ste druge sudije, a postavljali sudije iz advokature.Nemojte da kažete da za taj podatak niste znali, birala ga je Skupština Srbije ovde. Samo je napravio jednu grešku, nije mogao da ostvari svoju ambiciju da bude predsednik Višeg suda u Požarevcu, zato što mu sudijska funkcija još nije bila stalna. Toliko o tome koliko je stručan.

tu počast i našem parlamentu održao jedan inspirativan govor i naročito je više puta pohvalio rad Ministarstva pravde, gospodina Selakovića i njegov tim, u smislu reforme pravosuđa, zakonodavstva i mislim da je to bio jedan lep način da započnemo današnji dan,

korektnosti radi, mislim da treba pomenuti da je pisanje ovog zakona započelo prethodno Ministarstvo pravde. Radna grupa je bila formirana od strane prethodne ministarke pravde, međuvremenu, došlo je do promene i ministar Selaković je ocenio sa punim pravom da treba da se nastavi na izradi ovog zakona, samo što umesto izmena i dopuna imamo potpuno novi zakon, što je posledica činjenice da je u međuvremenu usvojen

pa kada se to sabere i sa nedavno usvojenom Strategijom reforme pravosuđa, i činjenicom da je Narodna skupština usvojila Rezoluciju o zakonodavnoj politici, što je predložilo 25 narodnih poslanika, članova Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, onda dolazimo do zaključka da je donošenje novog zakona o prekršajima bila neminovnost.Ono dobro ovde pomenuti, da i nama razjasnimo i građanima koji nisu pravnici jeste da ovaj zakon unosi čitav niz kvalitetnih novina u prekršajni sistem Republike Srbije.Krenuo bih od zaštitnih mera, predviđeno je 13 ili 14 zaštitnih mera ovim zakonom i građanima će uvek biti zanimljivo da znaju da su zaštitne mere oduzimanja predmeta.Evo da dam primer iz neke svakodnevne prakse. Uvek oko Nove godine vidimo dosta dece na našem ulicama povredi petardama. Sada, kada se kod nekog dilera nađu petarde, te petarde će biti oduzete. Imamo i zaštitne mere poput uvedene, odnosno sačuvane od ranije i iz prethodnog nacrta onog koji je rađen u vreme prethodnog Ministarstva pravde, imamo i mere recimo, zabrane obaljanja delatnosti. Takođe, zabrana obavljanja delatnosti pravnih lica, uvedene su mere poput obaveznog lečenja lica koja su bolesna od nekih bolesti zavisnosti, naročito mislimo na alkoholizam.Imamo takođe i obavezne mere lečenja u nekim drugim ustanovama. Recimo zanimljiva će biti i u praksi bi trebalo češće da se primenjuje mera zabrane držanja domaćih životinja jer vidimo da se nekada dešava da nesavesni građani ne čuvaju svoje opasne pse na način koji treba.Evo, opet dajem primer iz nekog, da kažem, svakodnevnog života. Jedna od posebnih mera koja postoje i oduzimanje koristi koja je proistekla iz vršenja prekršaja, to je mera koja se naravno podrazumeva ako je neko vršenjem prekršaja zaradio nešto što nije trebalo da zaradi, nešto što je nezakonito stečeno, onda u tom slučaju njemu treba da bude i oduzeto.Meni nije problem da govorim i glasnije ali bih zamolio. Zahvaljujem se, ja sam ipak slušao dok su drugi pričali.Ono što je najvažnije u reformi koja se sada sprovodi su neke apsolutne novine u našem prekršajnom postupku. Ovde je već dosta puta govoreno, ali moram opet zbog građana koji ovo gledaju da pomenem ideju platnog naloga. Da bi građani razumeli o čemu je reč, dajem to na najprostijem primeru koji je nažalost verujem svima nama desio. Ko god je vozio automobil malo brže nego što je dozvoljeno, a što svakako nije pametno, ili ko god je seo u auto i nije vezao pojas, a to svakako nije pametno,

da plate 50% iznosa i da u roku od tih nekih najčešće 8 dana izbegnu troškove vođenja sudskog postupka, izbegnu tu neprijatnost da moraju da idu da gube vreme po prekršajnim sudovima. U krajnjoj liniji, to je jedna dobra mera koja će u velikoj meri uštedeti i troškove samog vođenja postupka, uštedeće troškove državi, neće više morati sredstva da se daju na takve stvari kao što je vođenje prekršajnog postupka.Uvedeno je i vođenje jedinstvene evidencije naplaćenih kazni izrečenih sankcija u prekršajnom postupku. To je opet nešto što svuda u Evropi postoji, postoji postoji i u Hrvatskoj, postoji uporedno, pravno, praktično u svakoj modernoj zemlji sveta, pa logično je naravno da naročito sudija koji vodi prekršajni postupak, može da vidi na osnovu elektronske evidencije podataka da li je protiv nekoga već izrečena kakva sankcija, da li je protiv nekoga recimo već izrečena novčana kazna u prekršajnom postupku i na taj način da može da odluči i o eventualnim merama koje će biti primenjene u konkretnom postupku.Naravno, predviđeno je da se prema maloletnicima, a ovde se računaju deca ispod 14 godina, ne može voditi prekršajni postupak, za decu od 14 do 18 godina, u nekoj meri prekršajni postupak će biti vođen, ili će u zavisnosti od toga da li je pričinjena šteta ili da li su neke druge okolnosti ispunjene, odgovarati roditelji.U potpunosti su zaštićena i prava oštećenih lica, oni imaju aktivno učešće u postupku, mogu da traže nadoknadu štete, mogu da aktivno učestvuju u dokazivanju prekršajne odgovornosti učinioca prekršaja, mogu da ulažu žalbu, mogu da i preko advokata učestvuju, jednom rečju, opet u skladu sa evropskim standardima, zaštićena su i prava oštećenih lica.Naravno, zaštićena su i prava lica protiv kojih se vodi prekršajni postupak, naročito važno za pripadnike nacionalnih manjina je da zakon vrlo jasno predviđa upotrebu službenog jezika, upotrebu latiničnog pisma, upotreba jezika i nacionalnih manjina, ali drugih jezika uz pomoć prevodioca, ako je to neophodno. Svako ko učestvuje u prekršajnom postupku, imaće pravo da se sam brani ili da angažuje advokata, sva prava koja po evropskim standardima su neophodna, su naravno ovim zaštićena.Kada sve to saberemo, onda je jasno da i posle javnih rasprava koje Ministarstvo pravde, sada možemo reći već tradicionalno organizovalo, čuli smo da je bila jedna velika javna rasprava, ali takođe jedna posebna javna rasprava na molbu Privredne komore Srbije, što je naravno za svaku pohvalu da se i na taj način organizuju javne rasprave, i naravno istovremeno da se organizuje neka vrsta rasprave i putem interneta, jasno je da je ovaj zakon već dobio jednu najširu podršku i zainteresovanih i građana. Naravno, mi u danu za glasanje očekujemo i najširu podršku narodnih poslanika.Dodatnu podršku ovaj zakon zaslužuje i zbog toga što nikakva posebna sredstva neće biti potrebna za njegovo sprovođenje. Sredstva su već obezbeđena u budžetu. Dobro je i podržavamo u tom smislu Ministarstvo pravde što visine kazni nije povećavao. Dakle, mi i dalje imamo raspon kazni od najniže do najviše, kao što je bilo i pre nekoliko godina. To je dobro i dobro je razmišljati o našim građanima kojima je mnogo da plate i 3.000 za nevezan pojas, iako se zakon i u tom smislu mora poštovati. Dobro je da je uveden sistem alternativnih sankcija u smislu rada u opštem korisnom društvenom interesu. Dobro je da se može i zameniti kazna, jer, zašto bi se plaćalo od pet do 150 hiljada dinara ako može da se u društveno-korisnom radu provede od 20 do 360? To je za naše osiromašene građane svakako ako već moraju da plate kaznu, a ko vozi prebrzo mora da plati, to je pravna država, onda je bolje da se to odradi kroz društveno-korisni rad nego da se odvaja od ionako prilično skromnih novčanih sredstava koje su našim porodicama na raspolaganju.Dobro je da će se i sam postupak ovim zakonom ubrzati, naročito promenom pravila o dostavljanju, gde sada više neće moći da se izbegava prijem one plave koverte, moći će da se uruči i na radnom mestu, moći će da se uruči i na nekim drugim mestima gde se očekuje da određeno lice može da bude pronađeno. Time će se ubrzati postupak i sva ta ubrzanja postupka i sva ta prava koja su posebno data licima koja učestvuju u postupku su dobra za pravnu sigurnost.Jedino što vidim po broju amandmanu koji je stigao, zakon očigledno neće dobiti možda najširu podršku, jer je činjenica da je produžen rok zastarelosti. Naravno da možemo sa jedne strane imati razumevanja prema sudijama koje su opterećene i rade vrlo odgovoran posao, ali, ako građanin recimo ne želi da plati platni nalog, znači želi da se dokazuje njegova krivica, odnosno on da dokazuje nevinost na sudu, onda u tom slučaju treba omogućiti da se to uradi u jednom razumnom roku, a smatramo da je dve godine i do sada bio sasvim razuman rok.Naravno, na ovaj zakon je do sada podneto negde oko 100 amandmana, što je dokaz i konstruktivnosti rada. Mnogi amandmani su podneti i od strane poslanika SNS, mnogi amandmani su identični, tako da ja nemam sumnju da će ministar pravde, kao i do sada, pažljivo proučiti amandmane, naročito amandmane koji se odnose na zastarelost i na taj način doprineti da ovaj zakon bude još kvalitetniji i da možda u Danu za glasanje bude usvojen jednoglasno.Što predloga za izbor sudija i tužioca, ja ću iskoristiti priliku da obavestim i ministra ali i uvažene koleginice i kolege iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da su predlozi koji su stigli jednoglasno izglasani i podržani na sednici nadležnog Odbora za pravosuđe. Takođe, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na čijem sam ja čelu, jednoglasno podržao ove predloge. Jednom rečju, nema sumnje, naročito nakon stava ova dva odbora, da je predlog koji je dat od strane VSS odnosno DVT učinjen posle jedne ozbiljne analize, posle ozbiljnih proučavanja biografija. Biografije predloženih sudija i tužilaca su izuzetno kvalitetne i mislimo da su to zaista najbolji kandidati. Nema nikakvog spora da će u Danu za glasanje ti kandidati dobiti maksimalnu podršku i u Narodnoj skupštini.Isto važi i za kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije koju je predložio predsednik Republike, gospodin Tomislav Nikolić. Zaista je besprimerno da ovde razgovaramo da li je bila koleginica Kolarić član ovamo ili tamo u izbornim komisijama. Mislim da treba na prvom mestu da pomenemo da je ona naša koleginica, da je magistrirala, da je doktorirala, da radi na Policijskoj akademiji kao vanredni profesor i mislim da upravo takve stvari treba da iznesemo u prvu kategoriju, kao što i u prvi plan treba da iznesemo da su kandidatiza izbor za sudije i tužioce zaista imaju isto tako impresivne biografije i što su završili adekvatna dodatna usavršavanja i na Pravosudnoj akademiji. Sve to treba potpuno podržati, a naročito treba podržati i zbog stava domaće javnosti ali i stava EU. U razgovorima U razgovorima sa stručnjacima iz EU mi čak čujemo da bi Pravosudna akademija možda, u nekoj budućnosti, trebala da nađe svoje mesto u Ustavu Republike Srbije.Da

člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Nema nikakve sumnje da će i amandmani biti i na Odboru za pravosuđe i na Odboru za ustavna pitanja i za zakonodavstvo, da ćemo predočiti ministru one najkvalitetnije amandmane, kao što su i amandmani koji se tiču poboljšanja položaja maloletnika u prekršajnom postupku, naročito u pogledu objavljivanja presude. Ima tu i drugih dobrih amandmana, ali, definitivno, zakon kao takav je očigledno dobio podršku najšire javnosti, dobio podršku i stručne javnosti, a vidimo i po diskusijama da je dobio jednu dosta široku podršku i u Narodnoj skupštini. Sve to dokazuje da je zakon kvalitetan, u istoj meri kao što su kvalitetni i predlozi za izbor sudija, tužilaca, odnosno koleginice Kolarić na mesto člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Zahvaljujem se. **Vesna Kovač** Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.Sa radom ćemo nastaviti u 15.10 Hvala.